Тъй като Програмата вече сме я гласували, ще гласуваме допълнение в нея. Моля да заемат местата си колегите, които са се регистрирали. Разбира се, през стол, ако обичате. Докато се настаните, колеги, ще Ви прочета две съобщения: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Внесен е от Министерския съвет. Водеща е Комисията по енергетиката.

уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолети с техните екипажи от състава на космическите сили на Русия, Руска федерация, за извършване на общо 11 полета за хуманитарни цели, превоз на медицински персонал, хуманитарен товар и специална техника. Разрешението е в сила за преминаване през въздушното пространство Русия – Руската федерация – Република Сърбия и обратно в периода 4 – 8 април 2020 г. включително. Уведомлението е постъпило на 3 април 2020 г. с вх. № 003-09-30 и е предоставено на Комисията по отбрана. Колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам към точка първа от днешния дневен ред

Крум Зарков на 4 април 2020 г.; Проект на решение за намаляване на основното месечно възнаграждение на народните представители, № 054-02-25, вносители Пламен Христов, Полина Цанкова и Албена Найденова на 5 април 2020 г.“ Моля, гласувайте това предложение за допълнение към точка първа от дневния ред за днешното пленарно заседание. Моля, режим на гласуване.

107, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Колеги, по първа точка от дневния ред ще бъдат разгледани и гласувани поотделно трите проекта за решение относно възнагражденията на народните представители. Още едно гласуване, колеги, моля:

Моля, гласувайте това предложение да отпадне от днешния дневен ред.

Времето на днешното пленарно заседание да бъде удължено до приключване на гласуванията по всички точки от дневния ред и обявяване на резултатите от тях. Моля, режим на гласуване.

гласуванията до този момент. Следващото гласуване е 30 минути след приключване на дебатите по всички точки от дневния ред. Моля, както бяхме решили в петък, в залата да останат народните представители, които ще дебатират по първа първа точка. Моля да следите как вървят дебатите, за да може да се включвате и в останалите точки. Благодаря Ви.

„Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 054-02-23, вносители Корнелия Нинова и Крум Зарков на 4 април 2020 г.; Проект на решение за намаляване на основното месечно възнаграждение на народните представители, № 054-02-25, вносители Пламен Христов, Полина Цанкова и Албена Найденова на 5 април 2020 г.“

съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, ако така ако така определеното месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение за месец декември 2019 г. 2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения съгласно действащото законодателство, са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.“ Това е Проектът на решение, внесен от парламентарната група на ГЕРБ първи по време. Мотивите ни мисля, че са ясни за всички. Намаляването на основното месечно възнаграждение на народните представители до размера месец декември 2019 г. е необходима мярка във време на криза, във време на пандемия, в каквото време се намираме в момента. Считаме, че Народното събрание като върховен законодателен орган е длъжно да предприеме такива мерки, които да покажат не само гражданска отговорност, политическа такава, но и съпричастност към всички български граждани. Знаете, че по данни на Бюрото по труда хиляди са вече регистрирани без работа или в принудителен неплатен годишен годишен отпуск и се чудят как да оцеляват. Смятаме, че Народното събрание трябва да вземе адекватно решение. Затова и в тази връзка, и в този смисъл е Проектът на решението, което предлагаме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. Вторият Проект за решение – господин Зарков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! За четвърти път предлагаме намаляване на възнагражденията на народните представители в Четиридесет и четвъртото народно събрание и замразяването им не към днешния момент, а към края на предишния мандат на Народното събрание. Тази тема е обсъждана, както вече казах, четири пъти по инициатива на БСП тук в залата. Сега в контекста на кризата, причинена от разпространението на COVID-19, напълно с очакваната и обоснована гневна реакция на българските граждани, които видяха заплатите на депутатите да се увеличават в момент, в който от всеки един от тях се изисква усилие и много от тях са останали без всякакъв доход, тя най-накрая беше припозната и от ГЕРБ, макар и по половинчат начин. Голямата разлика между двете наши решения е не само в сумата, която ние предлагаме депутатите да получават като възнаграждения, тя е и в това, че за парламентарната група на „БСП за България“ намаляването на депутатските възнаграждения, което от своя страна ще доведе до намаляването на възнагражденията на голяма група висши държавни служители, чиито заплати са обвързани с нашите, не е просто антикризисна мярка, ограничена за времетраенето на извънредното положение. Това следва да е трайна промяна, водеща до намаляване на бездната, деляща онова огромно мнозинство от български граждани, които получават заплата до 1000 лв., от техните избранници, които получават четири пъти повече. Многократно апелирахме за определянето на нов по-справедлив начин за изчисление на заплатите, който да спре непрекъснатия им и неоправдан растеж. Повтаряме твърдението си от предишните три пъти. Практически няма сфера в България – нито в държавния, нито в частния сектор, където заплатите да растат с такъв темп. Подсилва се усещането за несправедливост у българските граждани и нанася непоправими щети по доверието към българския парламент, затова ние трябваше отдавна да дадем този пример. Това, което не чухте от нас с разум, трябваше да бъде докарано до съзнанието Ви с криза и страдание. няма нужда от онези повтарящи се на всеки три месеца новини, които определят повишаването на депутатските заплати. Нашият Проект на решение се различава от Вашия с това, че той е траен,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание Проект

Параграф единствен. Считано от 1 април 2020 г. до отмяна на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., народните представители получават основно месечно възнаграждение равно на минималната работна заплата.“ Колежката Атанасова в началото тук отбеляза, че те първи са внесли, а именно управляващите първи са внесли предложение за редуциране, по-скоро за замразяване на заплатите на народните представители. Ние от ВОЛЯ пък умишлено изчакахме да бъдем последни, надявайки се, че всички останали ще успеят да внесат нещо подходящо и нещо абсолютно резонно в ситуацията, в която сме в момента. Това, за съжаление, не се случи нито от ГЕРБ, нито от „Обединени патриоти“, не се случи от БСП и от ДПС. Затова ние решихме да се намесим отново и да предложим точно тази мярка, тъй като всички знаем, че по една или друга причина всеки от нас решава в тази ситуация да дари, но в повечето случаи дарява това, което може да отдели от месечните си доходи, което в същото време е в размер може би на една минимална работна заплата. Затова ние решихме, че е хубаво да си помислим: дали можем самите ние да живеем с размера на това, което сме склонни да дарим. Хиляди българи Хиляди българи живеят на ръба на мизерията, хиляди българи са ограбвани от картела в горивата, хиляди българи успяват да оцелеят с 610 лв. – минималната работна заплата, която е в България. Нека да покажем, че в тези времена и ние сме способни да го направим

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Вземам думата по първа точка, за да припомня, че именно и „Обединени патриоти“, и ВМРО и в предходния парламент, и в този парламент са предлагали няколко пъти начини, по които да се изчисляват заплатите на народните представители. Всички тези наши предложения в предишното Народно събрание, и в това Народно събрание или не бяха допуснати до залата и не влязоха, или бяха отхвърлени от мнозинството народни представители. Днес отново

Формулата за формирането на заплатите и възнагражденията на народните представители наистина считаме, че е сбъркана, и затова няколко пъти сме правили предложения. Същото нещо – преди около две години, каза и министърът на финансите Горанов, че трябва да се направи ново предложение за начина, по който да бъдат формирани тези възнаграждения, за да не дразнят хората. Преди две години ние внесохме в Народното събрание именно проект, с който предложихме заплатите и възнагражденията на народните представители да бъдат индексирани всяка месец юли – един път годишно, с индекса, с който се индексират и пенсиите на българските пенсионери. Това предложение оттогава и до днес не е влязло в залата.

Това нашите колеги – партньори от ГЕРБ, ни помолиха да не влиза в залата две години и нещо, това било популизъм, нямало нужда да се коментират заплатите на народните представители, а сега виждаме, че ГЕРБ внасят Тоест, когато ние от „Обединени патриоти“ правим предложение, и то правим смислено предложение, за да не се дразнят хората с големи увеличения – на всеки три месеца на заплатите на народните представители, тогава сме популисти. Сега когато ГЕРБ и другите внасят – не са популисти. Аз не мога да разбера каква е логиката на нещата. Не сме против това да бъдат намалени заплатите – напротив, но ние сме за това наистина да се направи формула и заплатите да бъдат формирани по начин, който да не дразни хората, и не само на народните представители, а на много хора хора – служители в българската администрация, в Министерския съвет и така нататък. Защото огромни заплати, много по-големи от тези на народните представители, има в много държавни структури, но аз не виждам те да са засегнати с решение от Народното събрание и някой да го предлага. Не виждам някой да предлага промяна на заплатите на членовете на Министерския съвет.

Затова, госпожо Председател, не знам защо допуснахте и други предложения и трябва да ги гласуваме в залата, при положение че това решение на Народното събрание, всеки от трибуната можеше да си го направи и да бъде гласувано на края на пленарното заседание, както сме приели да работи Народното събрание?! Ние отново нарушаваме това, което сме предложили. Защо трябваше да гласуваме, че някой е решил да внася решение? Ами ще дойде от трибуната, както аз съм го направил – има право, защото това е решение само на едно четене, да си направи предложение и тези решения да бъдат включени накрая в дневния ред за гласуване, както сме решили. Ние отново правим нещо, а сме гласували да правим друго. Не знам защо се случва!? Може би явно за подкрепата на определени решения се прави компромис с определени партии! Ние партии! Ние предлагаме следното решение, което държим да бъде гласувано от Народното събрание: „Месечните възнаграждения на народните представители и членовете на Министерския съвет по време на извънредното положение да са в размер на 50% от брутните възнаграждения“. Това е нашето предложение, защото явно, когато ние предлагахме нещо преди две години, бяхме популисти, а днес изглежда, че сме прави. Ето, ние пак сме популисти и предлагаме нещо, за което след време ще се окаже, че сме прави. Аз не съм сигурен, че Народното събрание ще подкрепи това решение, но нека да видим дали Народното събрание и отляво, и отдясно ще подкрепи предложението, което направих току-що. Да покажем наистина, че сме съпричастни, а не да си замразим заплатите с дата еди-коя си и след няколко месеца, когато извънредното положение приключи, но кризата ще продължи,

Нека, включете и нашето предложение! Защо не го включихте в първата точка? Нека да го подкрепи цялата зала и да се знае как се формират заплатите на народните представители – ще се индексират със същия процент, както се индексират пенсиите всяка година. Дали имат, или нямат нищо общо, е въпрос на решение на Народното събрание – Народното събрание решава по какъв начин се формират заплатите, колега. Това е нашето предложение. Искам да видя дали наистина

Благодаря, господин Ангелов. Ще се консултирам с Правния отдел на Народното събрание дали по този начин може да се направи такова предложение, защото Вие вчера не сте направили надлежно внесено предложение, така както другите парламентарните

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, две неща ми направиха впечатление от Вашето изказване. Ще започна с по-неосновното. Говорите за много грозно задкулисие. Очаквам да излезете и да кажете: кой с кого за какво се договаря, за какви сделки, кой какво да подкрепя – не стана ясно? Само чухме, че има някакво много грозно задкулисие. Но по-важното Вие казвате: да намалим заплатите, защото това дразни хората. Всъщност това не го казвате само Вие – това го чуваме от повечето места освен от ВОЛЯ. Колеги, осъзнайте се! Ние не правим нищо затова, за да не дразним хората. Ние трябва да вземем единствено правилното решение да бъдем солидарни и съпричастни. Какво по-лесно от това, ако Вие наистина сте искрен в това, което казахте, да направим заплатите на народните представители равни на минималната работна заплата? Там много ясно е записано как се индексира минималната работна заплата, как се качва и така нататък и тогава всички ще бъдат наясно, че народните представители не правят нещо само за да се харесат или да не дразнят хората, а мислят с главите си, мислят рационално и искат наистина да са съпричастни с народа си, когато той страда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Ангелов, за дуплика. Господин Марешки, не знам дали да се радвам, или да не се радвам, че съм Ви впечатлил с две неща. Не знам това при Вас доколко е хубаво или не е хубаво, пак не сте слушали правилно. Аз казах от какво са продиктувани в момента именно тези предложения, които са направени от ГЕРБ, БСП и от Вас – които сте ги внесли. Внесли сте ги затова, защото хората в момента се дразнят – това съм казал, а не че аз правя предложение, защото хората се дразнят. Но явно толкова добре сте слушали. Ако Вие от Партия „ВОЛЯ имахте трайно виждане по въпроса, свързан с възнагражденията на народните представители, трябваше отдавна, отдавна – вече са минали повече от две години и нещо, да предложите различни варианти, да ги входирате, за да не

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи Проекта, внесен от парламентарната група на ГЕРБ, защото смятаме, че в условия на криза този жест на съпричастност е необходим. Няма да подкрепим другите предложения, защото те касаят периоди, в които страната не е в криза, и тогава дебатът за възнагражденията на народните представители има съвсем друг смисъл, има съвсем други аргументи по него, които сме казвали неведнъж. Ще продължим да ги казваме и ще продължим да не подкрепяме каквито и да било популистки предложения, облечени с аргументи за пропасти. Нашите заплати растат с темпа на нарастване на средната работна заплата. Средната работна заплата нараства съобразно нарастването на стандарта на живот в страната, съобразно конкурентоспособността на българската икономика. Аз не виждам друг критерий за работата на политици, министри, народни представители освен критерия развитие на българската икономика, стандарта на живот и така нататък, но това е друга тема. От името на нашата парламентарна група правя обаче редакционна поправка в предложението

непохарчени средства, след това ще бъдат пренесени в бюджета на страната, аз предлагам, за да имат още по-антикризисна мярка, да запишете следното предложение: „Спестените средства от неприлагането на механизма да бъдат внесени от ръководството на Народното събрание по сметката на Министерството на здравеопазването за борба с коронавируса.“ Благодаря.

Реплики? Заповядайте, господин Зарков.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 Предложението на БСП е правено трайно и то почива на ясна логика. То не е предизвикано от днешното раздразнение на гражданите, а е предизвикано от ясното съзнание, че гражданите не възприемат начина, по който се определя работната заплата, поради единствената причина, че той е несправедлив и ще Ви обясня защо. Надявам се да не го третирате като популизъм. Да, ние говорим за пропаст и тя съществува на много нива в доходите на българските граждани. Едно е между държавния и политическия елит и самите хора, друго е между хората помежду си. Неслучайно по отношение на коефициента на Джини, който мери неравенства в нашето общество, ние сме с най-брутални нива на неравенства в целия Европейски съюз. И това е проблем от етичен, от морален, от икономически и от политически характер.

Тя се формира именно заради тази огромна ножица, така че се оказва, че повече от 80% от българските граждани работят за заплата под средната. тогава – питаме ние – логично ли е по средната да мерим нашата заплата, или по-скоро по някоя стойност, която е широко разпространена в България? Когато имате огромни разлики в заплатите, то тогава средната расте на нива много по-високи от масовата заплата. И това, между другото, беше признато тук, включително от сегашния министър на финансите в първия ден на това събрание, когато обсъждахме този въпрос по отношение на Правилника. Министър Горанов и голяма част от депутатите на ГЕРБ тогава се ангажираха да се замислят дали наистина не трябва да се определи нов начин за определяне на заплатата. Това не се случи. И какво е последствието от това? След като нямаме системен, нормален, ясно обоснован подход, стигаме до периодични дебати, в които вследствие на криза най-различни групи се упражняват на коляно. Тук вече Вие бихте могли да имате право с Вашите аргументи. Не слагайте под един знаменател всички предложения. Нашето предложение е дълбоко обосновано. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, жалко, че в дуплика точно на Вас трябва да кажа това, което ще кажа, но Вие правите репликата. Нашето мнение Нашето мнение – на парламентарната група на ДПС – е, че предложенията, които сте правили преди, са популистки. Това е наше мнение. Нека пак да Ви го кажа. Казвахме го тогава, казваме го и сега. Вие имате право на мнение, ние – също. Нашето мнение е, че това, което предлагате за трети, пети или осми път, е популистко и не е аргументирано според нас, и не отговаря на онези критерии, според които трябва да се формират работните заплати на ръководните нива в страната. Така че няма

И ако, когато мине кризата, започнем да говорим отново за нашите работни заплати, за начина и методиките, по които се формират, ще Ви кажа още аргументи. Ще Ви кажа аргументи колко са работните заплати в IT сектора, колко хора са заети там и каква е съотносимостта на интелектуалния труд на тези хора и нашия; колко са работните заплати във финансовия сектор и каква е съотносимостта на интелектуалния труд, който полагат хората във финансовия сектор и нашия; колко са средните работни заплати в други сектори, които в пъти превишават нашите и тогава ще си говорим. Когато Когато говорим за критерии, аз пак казвам – не е сега моментът да говорим за това, но все пак малко, за да обоснова защо смятаме и винаги сме смятали, че тези предложения са популистки, затова казвам тези аргументи. Ножица винаги има и ще има. И когато говорите за коефициента на Джини – да, така е. При средни работни заплати в IT сектора от пет-шест и в другите сектори средна работна заплата от хиляда лева, тук ножицата е пет пъти. Така е. Много бурно се развиват някои сектори, в отворена конкуренция са с целия световен сектор и е нормално пазарът на труда да отговаря така. Нормално е така да се отговаря. И е нормално ние да съотнасяме нашия труд съобразно съотносимостта му. Ако Вие съотнасяте Вашия труд към труда, за който не се изискват толкова толкова знания, не се изисква толкова труд, не се изисква и така нататък и така нататък – това е друга работа. Ние преценяваме така. Трябва да имаме уважение към собствения си труд, да го аргументираме и да кажем защо

Председател, уважаеми дами и господа народни представители, скъпи български граждани! За пореден път тук се води дебат за възнагражденията на депутатите, но те се отнасят не само за нас, а за над 500 души висши държавни служители в различни комисии, Министерския съвет, Президентството, Омбудсмана и така нататък. Дебатът и днес буди разочарование с мотивите, които изтъкват колегите защо внасят предложение за замразяване на заплатите. Първият мотив, който се чу, беше: хората се дразнят, да не дразним хората! Това е тежко неосъзнаване на същността на проблема. Би трябвало да си намалим заплатите не защото дразним хората, а защото не е справедливо, не е икономически обосновано, социално ангажирано и морално да ни се вдигат заплатите автоматично на всеки три месеца с ръста на средната заплата, без това да отчита труда, който сме положили. Защото в основата на правото пише, че заплата се дава за труд. Вторият аргумент, който чухме: криза е и трябва да бъдем солидарни и съпричастни. Защо само в криза, уважаеми управляващи и колеги от ДПС? Не трябва ли да сме съпричастни и солидарни изобщо към онези два милиона българи, които живеят под прага на бедността? Не е кризата причина да предприемете тази стъпка и да я предприемем всички, защото всички правим предложения. Не е заради конюнктурното решение. Въпросът е принципен, много по-голям – и политически, и морален. Ще прочета нещо, позволете буквално да го прочета, защото е цитат: „Ако се правят смели заявки за промяна на модела, на системата, да се сложи край на прехода и да се поведе държавата в друга посока, трябва да започнем от себе си, трябва да дадем личен пример. Знаем ли всички, че пропастта между политици и народ се увеличава? Знаем. Знаем ли всички, че сме обрасли с привилегии? Знаем. Знаем какво ще ми кажете: депутатите в Германия работят за по-високи заплати. Да, колеги, но германският народ също получава по-високи заплати. И ако ще се измерваме с германските депутати, нека първо да измерим как живеят народите ни. И това не е популизъм, защото кой българин, освен политическия елит на страната, работи на заплата, която зависи от ръста на средната заплата в страната и се увеличава на всеки три месеца, независимо от това колко и какво е произвел? 99% от българския народ работи на фиксирана заплата, ние ще си вдигаме заплатите всеки път, когато се повиши средната ли? С кое право? Това не е популизъм, а конституционен принцип за равни права и възможности. Колко души в България почиват над 70 дни? 240. Как може един миньор за тежък физически труд да почива 30 дни, а депутатите да почиват 70? Знам, че не го приемате, но ние го внасяме и ако го отхвърлите, си е Ваша воля. Някой ден, когато управляваме, това ще стане факт. Аз Ви го гарантирам. Това не е популизъм, а справедливост, осъзнаване на проблем. Това ще покаже дали сме разбрали, че народът ни не приема привилегирована класа. Това ще покаже дали искаме да развържем това кълбо от обвързаности на политика, бизнес, пари, интереси и привилегии, дали ще бръкнем в тази топка и ще я разкъсаме, или народът ще я изрита от терена на политиката и ще пусне нови отбори тук, които ще му гарантират по-добро бъдеще. Няма да квалифицирам тези, които не приемат идеите ни, и да ги посочвам като антиевропейци, например, както правят те, щом не сме съгласни с тях. Ще ги призова за едно: сигурна съм, че 100% в залата споделят тези мисли наум. Малцина са тези, които ще си позволят да ги изрекат и още по-малко са тези, които ще ги свършим тези неща! Обръщам се към тези малко в тази зала и извън нея. Малцина в света са променили държавите си. Тези малцина през всички години са наричани водачи и лидери. Призовавам тези, които споделят такива мисли и са готови и смели да ги реализират, да бъдем водачите на народа, които той очаква.“ 18 април 2018 г. – стенограма на Народното събрание. И днес заставам зад всяка една от тези свои думи. И отново казвам: въпросът не е конюнктурен, а принципен; въпросът не е дали да дразним народа си, а дали сме осъзнали неравенството като проблем и дали търсим пътища да го решаваме. Разликата между Вашите и нашите предложения: Вие правите предложения само за времето на извънредното положение с очакване след това да върнете отново статуквото, което е големият проблем. Не е болестта, ще я преодолеем, всички заедно ще се справим, но след това ще върнете статуквото. Нашето предложение е за промяна в Правилника и то е трайно – със и без криза заплатите на политическия елит на България да не се увеличават автоматично с ръста на средната, автоматично с ръста на средната, а да се определят на база на минималната. Ние предлагаме нов механизъм на изчисляване на заплатите. Разбира се, воля на всяка парламентарна група е как ще гласува днес.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз имам няколко въпроса към госпожа Нинова. Много добре, съгласен съм с това, че когато човек полага труд, трябва да бъде овъзмезден. Първият въпрос е: когато Вие отсъствахте нерегламентирано от парламента и бойкотирахте парламента, Вие получавахте възнаграждение. (Реплики Ха-ха-ха – има справка в счетоводството колко пари сте взимали за никакъв труд. Втори въпрос: как 28-годишна девойка извади 70 хиляди долара, когато хората работеха в Либия по пет-шест години и печелеха по 10 хиляди долара? Как Вие на 28 години извадихте с труд тези 70 хиляди долара и лишихте много работници от възможността да участват в приватизацията?

И последното, което искам да Ви попитам: добре сте си написали в айпадчето изказването, но тук, когато ние заставаме пред хората и говорим с „аз“ и „ние“, искам да кажете колко се катерихте

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Нинова, не споделяме нито една от мислите, които казахте, така че не се притеснявайте. Не е популизъм това, което правите. Това, което правите, е цинизъм и лицемерие. Ако беше популизъм, тоест нещо добро за хората, ние щяхме да го подкрепим. Лицемерие, само да Ви кажа, е: поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и доброжелателност. Нищо такова не видяхме във Вашето изказване. Единствено вярното решение към днешна дата, което наистина е популистко – да, нещо, което е добро за хората, е ние да сме на това ниво, не и на средното, не и на някакво друго, а на минималната работна заплата, защото това е единствено съпричастното към българския народ и единственото нещо, което може да накара народните представители да работят така, че доходите в България да се увеличават. И тогава вече аз съм сигурен, че благодарността на българския народ, тя е ясна за всеки един от нас, и българският народ моментално ще възнагради всеки от тези негови народни представители, които които са положили труд за добруването му. Няма как да очаквате ние да подкрепим решение, което да да замразява доходите не на 5200 лв., а на 4800 лв., защото просто няма такива масови доходи в България. Да, има сектори, които се развиват бурно, но аз мисля, че парламентът не се развива толкова бурно – по-скоро си вървим стандартно, по инерция, както през всичките години, така че няма защо да се сравняваме с най-високите сектори. Ако Вие наистина не сте лицемерка… Ви призовавам да подкрепите нашето решение, което е единственото вярно към момента. Благодаря Ви. И само да добавя, че то не е за момента на извънредното положение,

Вземам Ви реплика, защото, когато се казва, че народните представители са мързеливци, че не работят и така нататък, е разбираемо – това е инструмент в политическата игра. (Реплика от Когато се използват неверни данни и Вие два пъти се самоцитирате, за да потвърждавате и аргументирате това, аз не съм съгласен. Много добре знаете, че народните представители нямат право нито на платена, нито на неплатена отпуска. Нито платена, нито неплатена отпуска! По Правилник имаме ваканция и се постарайте да сметнете, ако обичате, колко са работните дни, които се полагат по правилник на Народното събрание. Ще Ви кажа: 32 работни дни. Средно платеният отпуск в България, за всички професии е 28 работни дни.

Сега вече ще се обърна директно към българските граждани. Уважаеми български граждани, това, което видяхте като реплики, е част от една тактика на управление през последните 10 години принизяване на българския парламент с елементарщина, с това, когато нямаш аргументи да отговориш на политическия си опонент по същество, да го нападаш и клеветиш, да наричаш народните представители безделници и те, от управляващото мнозинство, да ръкопляскат на това, когато лидерът им ги нарича така. Когато не могат да ти кажат защо вземат 6000 лв., като техните избиратели са с 200 лв. пенсия, излизат и започват персонални нападки срещу онзи, който изтъква аргументи. Сигурно сте усетили тази демагогия и този начин на работа на премиера Борисов, на ГЕРБ, на „Обединени патриоти“ и на управляващото мнозинство. Отказвам да бъда част от поредния пример, с който да Ви показваме, че тук не решаваме Вашите проблеми, а се разправяме помежду си кой е по-, по-, най. Затова няма да отговарям по начина, по който бях предизвикана, например за едни телефони VERTU, взети от хората, които сега излизат тук на сцената. Ще Ви кажа само следното: претендираме за подредена държава, за силна институция, за парламентаризъм и за правова държава. Това означава – клеветниците на съд!

Заведох дела за всичките клевети срещу мен – за участието ми в СДС под каквато и да е форма – от редови член, та до заместник-министър, и ги спечелих ето срещу тези, които 10 години Ви внушават, че председателят на българските социалисти някога е членувал в друга партия. Спечелих! Осъдих ги! Така ще правя и занапред, защото претендираме за правова държава, а в правовата държава клеветниците си получават заслуженото!

нямах намерение да се изказвам, но бях предизвикан да се изкажа. Бих искал, тъй като се правят внушения към българските граждани, да не правя внушения, а да говоря само факти. През 2010 г., уважаеми отляво, Политическа партия ГЕРБ замрази възнагражденията на народните представители. Ако сте забравили, тъй като Вие тогава не сте били в парламента, да Ви кажа: до 2013 г. бяха замразени заплатите. След това бяха направени отново предложения и едва 2014 г. заплатите бяха актуализирани. Това като фактология, защото тук гледам, че се забравя. Даже някои хора си тръгват

Защо излязохте? В колко борда участвахте? И искам тук пред българските граждани, понеже говорите за възнаграждения, да кажете какви пари получавахте в тези бордове? Тези пари, които Вие получавахте, колко от тях Вие отделихте за бедните български граждани, които живееха с минимални възнаграждения?

А темата, която разискваме в момента, е: размерът на възнаграждението на народните представители в условията на криза, в условията на извънредно положение. Тук се чуха различни предложения: за замразяване на заплатата на народните представители; за намаляване с една трета; за намаляване с 50%; за основна или минимална работна заплата като възнаграждение за депутатите. Всички тези или част от тези предложения са правени, колеги, във време, когато, все още преди няколко дни, не осъзнавахме размера на кризата и размера на щетите, които ще понесе и българската икономика, и българският народ по време на извънредното положение и веднага след това. Виждаме, че е трайна тенденция хиляди фирми и стотици хиляди български граждани да загубят работата си и да преживяват в условията на една последваща криза след налагането на мерките по извънредното положение. В тази връзка мисля, че най-разумното и най-солидарното, и най като акт на съпричастност е днес Народното събрание да вземе решение народните представители да работят без възнаграждение в условията на извънредно положение, в условията на криза. Не е толкова страшно, колеги. Депутатите от НФСБ през месец март вече дариха цялото си трудово възнаграждение, цялата заплата за закупуване на един апарат, който беше дарен на Инфекциозна болница. Аз мисля, че това може да бъде взето сега като решение, в условията на дебата и го правя, господин Председател, като предложение, след малко ще го внеса и писмено.

Ячев, аз нямам забележки към Вас по това, което говорихте, но всички знаете, че в парламента от 240 народни представители всеки от нас е с различен финансов статус. Чудя се защо пропуснахте нещо много интересно. Например можехте да предложите всички приватизатори в парламента, а те не са малко, да се съберат и да формират един фонд за солидарност към болните хора и за солидарност към тези болни хора, които все повече се увеличават. Това не чух от Вас, господин Ячев. Не са малко приватизаторите, в това число

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги!

толкова много хора вече ни се обадиха, писаха, че това, което в момента тук се случва, определено дразни, защото един парламентарен час струва около 100 хил. лв. на българските данъкоплатци. как ще излезем оттук и какво ще обясним – защо изхарчихме тези 100 хил. лв. днес?! И когато намалим заплатите си, може би тогава ще е по-рентабилно за българските граждани да си говорим тук, от тази трибуна, който каквото поиска. Но нека да се върнем към дебата. Аз не смятам, че тук има политически лицемери, не, в никакъв случай. Господин Марешки преди малко обясни какво означава лицемерие, госпожа Нинова цитира себе си от 2018 г. и каза, че пропастта между народа и нас политиците е огромна. Господин Зарков каза, че това не е пропаст, това е бездна! Ще си позволя да цитирам господин Марешки и аз от 2018 г., където той казва: „не минимална работна заплата, минимална пенсия трябва да вземаме всички, за да видим тогава как депутатите ще гласуват размера на минималната пенсия от 220 лв.“. Ще намаляваме бездна, ще съкращаваме пропаст или просто ще водим политическа реторика? Ако искате наистина да разделим пропастта… Казвате, 1000 лв. взимат средно хората. Да, нашето предложение е за 610 лв. заплата и не по време на кризата, а 610 лв., докато българските граждани усетят ефективността на нашия труд. Те като наши работодатели, повярвайте ми, ще бъдат благодарни в момента, в който получат високи заплати, високи пенсии, богата и просперираща държава, възможност за развитие на икономиката. Тогава тези наши работодатели сами ще вдигнат заплатите ни. Защото в момента всички излизат на тази трибуна, особено ние, винаги ясно и категорично се разделяме от опозицията и я наричаме крещяща и шумна – и нашата част е опозиция, която е конструктивна, с реални предложения. Защо правим това? Защото всеки ден от тази крещяща опозиция излиза някой и казва колко бедно живеят хората, колко трудно живеят хората, как нямат пари дори и за хляб. Да, ама тези хора, които нямат пари и за хляб, колеги, повярвайте ми, те знаят, че нямат пари и за хляб. Те очакват от нас тези решения, при които ще имат пари не само за хляб, а и за сирене. Те не очакват от Вас всеки ден да им правите констатации. И когато не знаете как да направите реални предложения, то тогава вслушайте се в предложенията на ВОЛЯ, гласувайте предложенията на ВОЛЯ не защото някой отвън се дразни, а защото това е правилното. И когато говорим за съпричастност, за солидарност, за истинско чувство на желание, да бъдем част от обществото си, като техни представители единствено и само минимална работна заплата за народните представители, ще подкрепите ли нашето предложение? Всички ставате, замеряте се отново кой колко бил приватизирал, кой колко бил откраднал, кой къде си държал парите, кой от кого какво е източил и нито дума за нашето предложение?! Защо, колеги, защо? Хайде, нека да говорим за тази бездна, за намаляването на бездната, направо за събарянето ѝ. Тогава вече народът ще повярва, че тук всички са истински хора и всички много милеят за народа си. Но нито дума! Само ние излизаме да защитаваме нашето предложение. Колеги, ние от ВОЛЯ знаем, че моделът е сбъркан. Неслучайно сме се явили на избори преди три години

и всеки път, когато минат избори, от тази трибуна някой излиза и ни казва: ние спечелихме. Не, ние спечелихме повече и слушаме една надпревара за печелившите. Добре, ние не успяхме да се преборим за тази голяма подкрепа,

много добре ни представихте Вашия проект. Вие казахте, че минималната работна заплата важи не само за времето на извънредното положение, нали така? Би трябвало да си прочетете предложението, което правите, а не да заблуждавате хората. Значи Вие сте направили предложение депутатите да получават минимална работна заплата само за времето на извънредното положение, а тук го представяте едва ли не като

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Отворете го този сайт! XXI век сме! Научете се да виждате, че в сайта на Народното събрание са публикувани абсолютно всички наши предложения и вижте, че там пише… Да, днес обсъждаме Проект на решение за времето на извънредната ситуация, но веднага след него е входиран

депутатите да получават минимална работна заплата, докато не дойде следващ парламент да си гласува вече каквито заплати прецени. Аз искам да намаля бездната, разбирате ли? Защото аз, за разлика от Вас, не живея на червения килим.

с един апел, който да отправите към колегите народни представители в залата. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Председател! Вече повече от час дебатираме заплатите на народните представители. Има няколко внесени решения.

Обръщам се към народните представители – да спрем с изказванията по тази тема, ясни са на всички позициите и становищата. Да преминем нататък към наистина съществени и важни въпроси. Благодаря Ви.

аз и миналата седмица казах, че темата с разискването на депутатските заплати не е тема, която може да донесе някакъв позитив, каквото и предложение да бъде направено, от която ѝ да е парламентарна група. Чуха се някои различни тези, с които не съм съгласен. Първата теза беше, че искаме да се харесаме на хората. Не, категорично не вярвам, че тази тема по някакъв начин може да допринесе до това да те харесват повече или не. Харесването става на базата на свършената работа, на отговорните решения, още повече, когато се касае за такова извънредно положение и тогава, когато народното представителство трябва да намери най-доброто решение за излизане максимално леко от съществуващата пандемична, икономическа, впоследстлие и социална криза. Втората теза беше, за да не дразним хората. Аз не вярвам, че някъде в света, или поне аз не съм наясно, хората

време работят, че едва ли не трябва да спестим време и само да гласуваме. Не, работата на парламента, специално на тази институция, е да има възможността – неслучайно има и парламентарно пленарно време, в което всяка една парламентарна група

Така че вариант, в който ние да се харесаме на хората, много се съмнявам, че е възможен. Важно е за народните представители да взимат обективни и правилни решения и това е най-същественото. Защо нашето предложение не е популистко? Във всяка една друга ситуация и в предишните години – това, което БСП сте предлагали, не сме го подкрепили поради една проста причина, че наистина тогава, когато държавата върви икономически напред, когато финансово считаме, че държавата се намира във възход. Неслучайно още в миналото тази формулировка на възнаграждението на народните представители е обвързана пряко със средната работна заплата. Вие винаги казвате, че върви само нагоре, но не е вярно. Тя ще върви и надолу и веднага след кризата тази заплата ще се преизчисли и ще отиде надолу, ще бъде значително по-ниска, отколкото са нивата в момента. Защо нашето предложение не е популистко и не го правим с цел на някого да се харесаме? Защото най-малкото, което е, депутатските заплати и средната работна заплата се преизчисляват на базата на предходното тримесечие. Само че ние вече сме в криза – от 13 март сме в извънредно положение, което пряко ще окаже влияние върху средната работна заплата, но тя ще се преизчисли през месец април. Де факто вече има повече от месец, в който тази работна заплата ще трябва да бъде преизчислена на базата на нивата отпреди извънредното положение. Точно поради тази причина нашето предложение според мен е изключително разумно, защото то отчита именно този пропуск, който не може да бъде предвиден в начина, по който по принцип се сформират работните заплати и заради това не е популистко. Във всяка една друга ситуация през последните години всичките тези предложения, които са били направени, смятам, че са единствено само в сферата на това да се харесаме на избирателите. Не вярвам, че по този начин ще се харесаме. За мен, за да се харесаме на избирателите, първо, както преди малко казах, да вземаме правилни решения. Второ, до някаква степен да самоуважаваме и собствения си труд. Аз не смятам, че, визирам, всяка една политическа група не е свършила това, за което е била дошла тук. Ние сме управляващи и предлагаме нашите решения за бъдещето на държавата. Има опозиционни партии, които предлагат алтернативни – може да не ни харесва на нас, може да не ги подкрепяме, но това са колеги, които са извършили своя труд, дали са своето предложение и не може с лека ръка да кажем и да се самонакажем: ами ние всъщност сме едни безделници, които нищо друго не правим. Извинявайте, това не е вярно и аз не мога да се съглася с тази теза, още повече че има и друг момент на народния представител, друга много важна функция, която някак си остава встрани и всичко се изчислява на база колко време сме били в залата, колко гласувания сме направили. Извинявайте, аз съм облагодетелстван, защото съм от София и не пътувам, и не пътувам, много по-лесно ми е организационно да се срещам с моите избиратели. Не ми се налага да пътувам до Силистра, до Варна, до Бургас всяка седмица. Вие много добре го знаете – не знам защо някак си не искаме да си го признаем. Повечето колеги, които от петък, когато свърши пленарното заседание – събота, неделя, понеделник и вторник, особено в събота и неделя използват времето си да се срещат с избиратели, да търсят техните мнения, да търсят решения за техните проблеми.

се, да се възприеме, но за мен наистина е важно да не прекрачваме границата на разумното. Още повече, ако искаме да ни харесват пък хората, извън възнагражденията, трябва да имаме и някакъв личен добър пример добър пример за начина на общуване между нас. Ако уважаваме първо себе си, уважаваме и колегите от другите партии, макар и инакомислещи, тогава вярвам, че хората ще имат много по-добро мнение за работата на парламента и никога заплатата няма да бъде основният фактор и мотив да ни харесват.

– да не търсим начин да стимулираме тези хора да заемат такива важни, отговорни държавни позиции. Конкуренцията на пазара на труда беше много жестока допреди 13 март. Кой каквото иска да говори, много добре знае – с мен са се свързвали много фирми, търсели са начин да внасят кадри извън България. Сега ситуацията е друга, но преди 13 март не беше по този начин. Конкуренцията между държавата и частния сектор беше много засилена – ние трябваше да търсим вариант да стимулираме хората да заемат такива важни позиции. Не може един министър да работи за 1500 лв., за да се хареса. Извинявайте, това е абсолютно унизително за всяка уважаваща себе си държава. Не мисля, че трябва да прекрачваме границата на разумното. Нашето предложение е обвързано единствено заради това, че допреди 13 март преизчислението няма да обхване този период, в който вече сме в извънредно положение. Що се касае до това да сме солидарни и че това е антикризисна мярка, не, не е вярно – това не може да бъде антикризисна мярка. Няма как едни пари, едва ли са кой знае каква сума за държавата, за да кажем, че е антикризисна.

малко в кулоарите си говорихме – има ли край популизмът. Така, както е тръгнало, за мен остана да предложа всеки народен представител да дава по 1000 лв., за да идва на работа работа и да се изхранва както може. Онези, които считат, че заплатите отпреди две или три години са им били големи, да бяха направили дарителска сметка за тези две години

Колеги, тук освен да сриваме доверието на хората в Народното събрание и да се самоунижаваме, друго не правим в последните два часа. Така че дайте да приключим с дебатите по тази точка и да решим – каквото реши залата, в крайна сметка ще се гласува, ще се избере най-доброто предложение, получило най-много гласове, и всичко ще приключи. Каквито и предложения да се правят, повече от половината, да не кажа 90% от предложенията знаете, че няма да бъдат приети, и се надцакваме тук с топла бира, извинявайте за израза. Благодаря Ви, уважаеми господин Сабанов. Имаме ли реплики? Не виждам. Господин Вигенин, заповядайте за изказване.

ние не постигаме нищо, уронваме допълнително и без това ниския престиж на Народното събрание. Но нека да си кажем, че отговорността за това е преди всичко на колегите от ГЕРБ. Вие сте водещата парламентарна група, ръководите Народното събрание и мисля, че в моменти като този би трябвало Вие да поемете водещата роля в това да се търсят общи решения и да избягваме такива дебати тук, защото това „надцакване“, както се изрази колегата преди мен, не ни помага с нищо. В няколко изказвания в последните седмици, месеци опитвам да обърна внимание, че с това „надцакване“ нито един не печели, нито една група, а като цяло се уронва престижът на парламента. Доверието в парламента не зависи от това колко точно са заплатите и с колко ще ги намалим; дали ще си плащаме, за да заседаваме в Народното събрание, а от това какви сигнали излъчваме; на висотата на момента ли сме като Народно събрание и хора, които представляват нашите избиратели, които се сблъскват с огромни трудности в момента; дали законодателството, което приемаме, особено сега, свързано с кризата, е качествено и отговаря на очакванията на хората. В тази връзка е жалко, че не се намери желание от страна на парламентарната група на ГЕРБ да се опита да координира предварително едно общо решение, което да излезе като инициатива на Народното събрание. Защото, колеги от ГЕРБ, това, което предлагате за тези два месеца, всъщност накрая ще се окаже, че разликата в заплащането ще бъде минимална, ако изобщо има такава – нека да видим какви ще бъдат данните. И най-вероятно Народното събрание няма да остане с кой знае какви средства, които да дари след това по сметката на Министерството на здравеопазването, каквато идея предложи господин Цонев. Отварям една скоба да кажа, че още преди няколко председателски съвета аз самият предложих спестените пари от задгранични командировки също да бъдат преведени за борба с епидемията – те лесно могат да бъдат изчислени и са налице. Не мисля, че нямаше допирни точки между различните предложения, за да не можем да излезем с общо решение и да избегнем целия този дебат тук. Жалко е, че не стана. Тази надпревара в намаляването на заплатите за извънредното положение мисля, че просто не е сериозна. Философията, която предлага БСП, е различна – тя не е свързана само и единствено със сегашната ситуация. Народното събрание не е бизнес структура, която да измерва ефективността на работата с часове, прекарани тук. Искам да обърна внимание на тези, които говорят за средната заплата, че говорим за средна заплата в обществения сектор, което е малко по-различно от средната заплата за страната. за страната. Естествено, всяко от тези предложения има своя смисъл. Ние ще вземем решение, каквото и да е то, което ще доведе до временно намаляване на заплатите, поне за периода на кризата. Но бих предложил веднага след това сериозно да помислим за механизъм, който да ни спести тези постоянни обяснения как ни се формират заплатите, колко са те, защо се увеличават или респективно намаляват и да внесем малко повече ред в тази система. Искам да кажа – може би несъгласувани с парламентарната ми група, не зная в какъв ред ще бъдат подложени на гласуване предложенията, аз лично подкрепям предложението на Политическа партия ВОЛЯ и се надявам те да подкрепят нашето – на БСП, защото не са взаимоизключващи се всъщност. След като има такова желание в народните представители от всички парламентарни групи да търсим това решение, което не няма да дразни, а ще въведе ред, ще ни спести постоянните обяснения и ще има адекватен механизъм за формиране на заплатите, да седнем, да го направим, макар и в края на мандата на това Народно събрание, за да може следващото, каквото и да е то, да започне на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вигенин, абсолютно сте прав, че ефективността на Народното събрание не се мери по часовете дебати тук. Единственият измерител за ефективността на работата ни тук е джобът на българите, благосъстоянието на българския народ, просперитетът на българската държава. Кой тук може да излезе и да каже, че ние сме постигнали такова ниво на благосъстояние на българите и просперитет на българската държава, че да заслужаваме високи заплати? Точно заради това и само заради това, а не от див популизъм – практичност, прагматизъм, родолюбие, ние предлагаме народните представители да получават минималната работна заплата, за да съкратим тази пропаст и бездна, за която говорите, да се изравним с най-зле, а има и по-зле живеещи. Даже можем да стигнем дотам и за минималната пенсия да говорим, но понеже сега говорим за трудещи се хора, за минималната работна заплата да бъдат вързани възнагражденията на народните представители. Тогава всеки от нас ще има допълнителна мотивация да си свърши работата, за което е дошъл тук. Това, че са ни избрали, не е достатъчна мотивация, за да правим онова, което трябва да правим, и хората да се радват, че са български граждани, а трябва да имаме и допълнителна мотивация. Наистина слизането поне като възнаграждение, защото знаете, че има и други привилегии на народните представители до нивото на най-слабо платените български граждани ще ни даде по-реална представа кой как живее в България и какви решения трябва да вземем, за да сме по-ефективни и по-полезни за българския народ. Извън нашето предложение за заплатите, ние говорим и сме внесли предложение за субсидиите.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Марешки, все пак трябва да уточня – днес обсъждаме Вашето предложение за намаляване на заплатите на народните представители до равнището на минималната работна заплата за времето на извънредното положение. Това не считам, че е популизъм – това е проява на съпричастност към хората, които нямат доходи. Всъщност в следващите дебати ние ще обосновем и наше предложение от подобен характер като промени в бюджета за хората, които в момента са в неплатен отпуск. Това, повтарям, не считам за популизъм, но считам за популизъм другите предложения, които явно сте направили – те не са стигнали до нас, да бъде минималната работна заплата възнаграждението на народните представители изобщо, и след края на извънредното положение. Това вече излиза извън границите на здравия разум. Все пак мисля, че могат да се намерят допирни точки, пак казвам, за да излезем с едно общо предложение за нов механизъм за определяне на работните заплати на народните представители и един по-адекватен на сегашната ситуация размер, който не просто няма да дразни – не е тази целта, а ще отговаря в много по-голяма степен на очакванията на гражданите и ще покаже, че ние се интересуваме от това, което става в страната, и че са ни изпратили тук не за да мислим за себе си, както и Вие правилно отбелязахте, а да търсим начините народните представители и техните избиратели да работят заедно в една посока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Скъпи колеги, по повод направените предложения днес, аз ще подкрепя предложението, направено от Политическа партия ГЕРБ по повод замразяването на заплатите на народните представители. И за мен това е най-адекватното, отговорното и, солидарно към кризата, която ще изпитат в доходите си доста български граждани, породено от кризата с COVID-19. Ще се върна малко по-назад обаче да кажа, защото доста упреци имаше от колегите по формирането на трудовото възнаграждение на народните представители, без да задълбавам, но тук, обръщайки се към българските граждани, искам да подчертая едно: че функцията, която е наистина – изчислението на тримесечие на заплатата на народните представители, дава единствената досега възможност на българския парламент за намаляване на трудовото възнаграждение на българските народни представители. Тази функция се е случвала на няколко пъти, именно и през този мандат, когато във второто тримесечие, ако не ме лъже паметта, на предходни години, е имало такова намаление. Дотук с методологията на изчислението на възнагражденията на народните представители. От предходни изказвания, за мен, фокусиращите се наистина върху доста сериозна доза популизъм и в частност донякъде вече граничещи с арогантност, особено изказванията за заплатата на народните представители и даже по-надалече, стигайки до социалната ножица в доходите на българските граждани, именно изказвания от колеги, колеги, принадлежащи към една политическа партия, чиито членове са заявявали, че имат най-много милионери на глава от своята партийна маса. За мен това е арогантност, колеги, да си позволяваме да го говорим от трибуната на Народното събрание и, за съжаление, това няма да доведе, както казвате, до повдигането на доверието към нашата институция.

Единствено ГЕРБ е партията, която – смело може да заявим, е имала последователна политика в дарителските си кампании, и то не само по време на криза и не само в настоящата. Няма да визирам Хитрино, няма да казвам при наводненията, няма да казвам изключително многото дарения, които са правени за храмове, лечения,

Колеги, за мене също е изключителна арогантност тук да предлагаме – да предлагате, защото ние не го предлагаме, нашето предложение е видно за Вас, но да предлагате замразяване, намаляване и така нататък на заплатите на народните представители. Колко пари, аз понеже смело мога да заявя, че боравя добре с аритметиката, съм направил сметката колко би спестила такава мярка, дори изцяло българският парламент да не получава заплати. Ами ние, колеги, бяхме направили едно предложение, многократно Политическа партия ГЕРБ предлагаше партийната субсидия да е един лев на глас и от това щяха да се спестят десетки милиони на българските граждани всяка година. И то не беше по време на криза, защото, ако говорим за популизъм, щяхте да го подкрепите и тогава. Ако сега го правите единствено, пак казвам, много по-нисък би бил финансовият ефект и спестените разходи от замразяването, намаляването на заплатите на народните представители. И единствено Политическа партия ГЕРБ беше предложила, подкрепила партийната субсидия да е един лев, което е десетки милиони левове на година, спестени на държавата. Тук изказванията за полагане на труд от народните представители, с които да се аргументират намаление, увеличение и така нататък на заплатите на народните представители, за мен, пак граничи с една лека – да не е крайната доза на популизъм, която изброих преди това, е умерено закачлив популизъм, и то от изказвания на някои народни представители, които доста често сме свидетели да не подкрепят с гласувания в залата дори и собствени предложения. За мен това граничи малко с… няма да казвам. Народните представители може би ще се разпознаят или техните колеги ще им предадат, но това не е упрек, това е, просто казвам, когато излизаме на трибуната на да се изказваме с чисто сърце. Това аз го правя – когато има предложения, които съм направил, подкрепям, след това заявявам тази отговорност пред българските, пред моите избиратели. Затова, колеги, по смирено! И пак казвам, че наистина следващите точки, благодаря на господин Вигенин, който каза, че в работата на народните представители по-важно изразено е това, което ще приемем след това – поправките в Закона за държавния бюджет, където има милиардите, които са в помощ на българските граждани и бизнеса; преодоляването на кризата и последствията от нея; мерките, които преразгледахме, вслушвайки се в бизнеса и в българските граждани. Тук се надявам да получим да получим широката подкрепа, колеги, защото това е мястото, където народните представители можем да покажем, че сме полезни на българската икономика, на българските граждани, на българските пенсионери и на тези, които ще получават доходи от държавата, когато са в затруднено положение. Но същевременно трябва да направим и друга сметка. Трябва да си направим сметка и самооценка наистина и да сме по-смирени, когато се изказваме от тази трибуна – изброих защо. Защото, когато сегашните ни заплати са такива или бъдат замразени, не трябва да го превръщаме като нещо, от което да се извлича политически довод и дивидент, а напротив, да обърнем внимание на следващите дебати, когато вчера вчера или в петък продължаваха в комисиите по 12 часа, всички народни представители, които сме участвали в тези дебати – в Правната и в Бюджетната комисия, сме поели отговорност за своите решения и днес ще ги защитаваме от тази трибуна.

господин Иванов, слушах много внимателно Вашето изказване. Искам да Ви направя една забележка. Смятам, че в дупликата си трябва коректно да отразите, че не единствено Вие сте подкрепяли субсидията от един лев,

Но по-важното, което искам да кажа, е, когато човек дарява, той приема това за личен акт и много рядко, когато това се прави, не е заради реклама, а се прави от чисто човешко съзнание, с желание да бъдеш в полза на хората, не излизаш и не го заявяваш. Може би господин Марешки ще се разсърди, че аз ще го направя от негово име, но, господин Марешки, правя го само затова да дадем пример на хората и на всички, които носят добродетелите, които Вие имате, нека Ви последват, защото знам, че от Вашата работа, от дейността, с която Вие се занимавате всеки ден, в джобовете на българските граждани остават над 600 хил. лв.

хванахте една тема, с която не бива по този начин да процедирате. Започнахте да тупате топката и да заявявате колко сте велики в дарителството. Малко по-скромни бъдете, защото в началото ние от ГЕРБ правихме дарения тогава, когато мълчахме – направихме дарения за

Всичко това го правим мълчаливо, безгласно и в момента просто предизвиквате да Ви кажем всички тези неща, без да се

Аз ще спомена само по отношение на субсидията от един лев. Казвам, че ние многократно го вкарахме и първи го вкарахме, друго не съм коментирал, и Вашата теза със сигурност е вярна, госпожо Таскова. Господин Касабов, с цялото ми уважение, аз не го казвам, че пренебрегвам и искам да омаловажа на някого акта. Напротив, но защото тук беше изтъквано от други колеги от залата по време на криза какво правят, аз просто казвам, че има такива политически сили и за мен ГЕРБ е тази, която най-последователно, от много години, не казвам с кои средства, има такава практика. Нищо повече! Уважавам дарителството като акт, наистина индивидуален и всеки колега, сигурен съм, че в залата има много, които го правят и не го споменават, но не от името на една политическа група да

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, мисля, че преминахме всякакви граници в обсъждането на тази точка. Гражданите на България очакват от нас обсъждане на помощите, които ще направим към тях със своите решения в тази извънредна ситуация в страната. Това, което се случва тук всеки да цитира своя началник колко е дарил, пък коя църква е била дарена, не Ви ли е неудобно, госпожо Председател, пред цяла България, че тя ни гледа и очаква? Следващите точки са важни за дневния ред! Ние превърнахме тук всичко това в нещо, което е невъобразимо! Аз съм лекар с 35-годишна практика, толкова изстъпления не съм виждал никъде, в никаква обстановка, да са се извършвали! И това е в националния парламент на България! Моля Ви, предлагам да се прекрати разискването по тази точка и да продължим нататък с това, което интересува България в момента! Благодаря, господин Михайлов. Вие знаете, че на първо гласуване няма как да прекратим дебатите. Това е лична воля на народните представители. Аз също не мога да отнема думата на народните представители, затова дебатът продължава. Други изказвания, колеги?

2011-а или 2012 г. ние имахме същия дебат и един колега от СДС тогава, които бяха в парламента, който не блести с особен ум, разказа една притча, която е много подходяща за нашия дебат Той каза: „Колеги, ако ние всички – 240 души, излезем пред парламента наметнати само с един чувал от зебло, с по един бич в ръката и се самобичуваме до кръв пред нашите избиратели – българските граждани, ще се събере една огромна тълпа, която ще ни ръкопляска, но никой няма след това да гласува за нас.“ Няма по-голям рушител на авторитета на Народното събрание от самоунижението. Проблемите, които обсъждаме тук, и всякакви екзотични предложения, хвалби и прочие, и прочие нямат смисъл. Този дебат, този въпрос може да се реши по следния начин: като се съберат всички лидери на политическите партии и членове на парламента, договорят такава регулация, стиснат ръцете и кажат: хайде да го направим! Само че аз не виждам как това ще стане. Не мога да поискам от госпожа председателката прекратяване на дебата, обаче Ви призовавам: нека да спрем. Нека да спрем, защото това, което правим, е унижение за националния парламент. Повтарям Ви, 15 години съм в политиката и съм разбрал, че всички тези дебати имат отрицателно отражение в обществото. Когато си замразихме заплатите, някой може ли да каже какъв беше ефектът от това замразяване? Той беше никакъв. Той беше абсолютно никакъв. Нямаше никаква стойност и нещата след това си вървяха както си бяха. Аз лично ще гласувам за намаляване или за каквото и да е, въобще трябва да се извърши някаква промяна. Но това, което ние обсъждаме тук, начинът, по който го обсъждаме, просто е срамно.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От тази трибуна ще се обърна и към всички българи. Сигурен съм, че в такива времена те още по-внимателно следят какво се случва в тази зала. Днес България повече отвсякога има нужда от своя съвременен Левски. Нали не сме свикнали да го цитираме по инерция само на празници?! Такива хора ни трябват всеки ден. Народът ни има нужда от силни водачи, от надежда и вяра. В моменти на изпитание всички искат да се обединят около хора, на които вярват и на които могат да разчитат. Народът трябва да знае, че има кой да го води по правилния път, че по върховете на държавата няма хаос, страх или разнобой, а прагматизъм, разум, родолюбие и почтеност. Всеки политик, стига да има качествата на истински лидер, успява да намери своето точно място именно в такава сложна ситуация, и то такова място, което да му даде шанс да се докаже, да направи нещо реално за народа си. Когато търсиш само временни партийни дивиденти, олекваш, изглеждаш като човек в безтегловност. И това, от една страна, е жалко, но от друга много полезно, защото кризата ще свали много маски, ще развенчае много митове и заблуди. Един генерал го пробвали дали ще става за президент, друг мечтаел за втори президентски мандат, трети политик гонел не знам какъв си пост в партията си. Отвсякъде ни заливат с подобни коментари. Това ли е, питам Ви, дневният ред на българския народ в момента? Не, не е! При наличие на такава пандемия и криза в световен мащаб, в момент, в който у нас болниците са в напрегната готовност за пика на заразата, когато загиват хиляди малки и средни фирми, когато безработните се множат с часове, приоритетите са други – здравето на хората, на медицинските специалисти и на икономиката. Няма място за личен интерес и лични амбиции. На тези, които ще побързат да ме критикуват – като какъв говоря тези неща, веднага ще им обясня. Считам, че имам това право – единствен в тази зала съм се явявал самостоятелно на президентски избори и съм получил доверието на близо половин милион българи. Затова мога да се изправя тук и да кажа ясно и високо: осъзнайте се! Не е време за партийна надпревара и трупане на политически дивиденти. Днес е време да покажем колко струваме като мъже и като държавници, имаме ли силата да се сплотим и да работим заедно, за да изведем народа си от тази криза без много поражения и жертви, адекватни ли сме на времето, в което живеем, и на изпитанията, които са пред нас. Ако някой си е мислил, че ще си седи тук на топло, ще си получава хубава заплата, ще ползва привилегии, ще излиза отпред да изръси поредната популистка идея, ще натиска копчето и ще си чака пенсията, много се е лъгал. Парламентът не е почивна станция, нито остров на изобилието за богоизбрани. Парламентът е стожер на демокрацията, поне би трябвало да бъде такъв. Не можем да си позволим точно сега пилеенето на време за празни дебати, защото на някой му се иска да го дават по телевизията. Време е за бързи, ефективни и смислени решения. Няма място за политически инат. Не знам колко от Вас са управлявали криза някога през живота си, изключвам някои колеги от БСП, които са се изявявали още от времето на Виденов – там видяхме какви ги свършихте и как Ви изгони народът. По-скоро предизвикахте кризи. Ние от ВОЛЯ сме се справяли с какво ли не през последните 25 години, създавайки и управлявайки мащабни икономически структури. Затова не е лошо да ни слушате малко повече. Българите живеят 30 години в извънредно положение и в бедност в резултат на Вашите управления. Истина ли е? Истина е. 30 години нашите сънародници очакват от политиците да ръководят държавата така, че у нас да има висок стандарт на живот не за шепа хора, а за всички. Точно затова направих партия и вкарах в Народното събрание почтени професионалисти, готови да служат, а не да черпят привилегии. И точно затова от нас не видяхте нито лицемерие, нито далавери, нито задкулисни договорки, с които толкова сте свикнали години наред. Още в началото на този мандат казах, тоест цитирах, че „да се роди, живее и умре може и насекомото, но да живее живот, полезен на другите, може само човекът“. Добре виждам какво им е на българите в момента, защото нашите екипи също са на първа линия, особено в аптеките. Знам добре колко им е тежко на повечето хора и знам колко големи са очакванията им към всички нас. Пандемията ще премине, но много изречени думи, действия или бездействия на политиците българите ще запомнят задълго. И съм сигурен, че този път добре ще си направят изводите. Пробуждане и единение това е големият процес, през който днес преминаваме като нация и държава. Който не го е разбрал, ще си остане във вчерашния ден – извън борда на промените. Сами си преценете дали избирате миналото, или бъдещето, дали ще бъдете лидери на тази промяна, или странични наблюдатели, затънали в зависимости и страх като настоящите ръководители на Европейския съюз, които се провалят пред очите ни. Мъдрите хора казват, че всяко време намира начин да отсее истинските лидери. Виждаме, че времето създаде условия. Сега ние сме на ход, заради България и българския народ. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Марешки. Други изказвания има ли? Не виждам. Няма други изказвания по тази точка.

на Министерството на здравеопазването. Искам да предложа една т. 4 в съответната редакция, с която да се изпълни това условие. Предлагам следната редакция: в т. 1 на Решението след думите „месечните възнаграждения“ да се добави „по т. 5 и т. 6 от Финансовите правила към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“, след това изречението да продължи „на народните представители, съобразно средномесечната заплата“ и така нататък, за да е ясно за кои точно възнаграждения става дума. И предлагам да се създаде нова т. 4, в която да запишем: „Разликата от преизчислените месечни възнаграждения по т. 1 и 2 на Решението за лицата по т. 1 и т. т. 3 – по т. 3 са лицата, които получават заплати, свързани със заплатите на народните представители – се превеждат по дарителската сметка на Министерството на здравеопазването“.

Закривам разискванията по т. 1. Преминаваме към точка втора от дневния ред:

Госпожо Стоянова, имате думата да ни запознаете с Доклада на Комисията по бюджет и финанси. ДОКЛАДЧИК

така? „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.“ Комисията подкрепя предложението. По § 1 по вносител По § 1 по вносител има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

на ред 1.2.1. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ числото „980 140,6“ се заменя с „1 010 140,6“. - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „2 888 353,1“

„Предоставени трансфери за: “числото „12 257 473,7“ се заменя с „15 121 745,25“.

Има предложение за нов параграф на Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя, а именно: „ІІ. Създават се § 1а – 1в:

в таблицата се правят следните изменения:

ал. 4: „(4) Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари по ал. 2 (лимит на програмата) се увеличава от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро, като министърът на финансите предприема действията, предвидени в договорите и акта по ал. 2.“

Откривам разискванията. Имате думата, господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! В такива тежки и кризисни времена, когато здравната ни система изнемогва, това, което Вие правите, или по-скоро не правите в бюджета, е, че с тези мерки, които сте предвидили, на практика се закриват болници в тази ситуация, в тази криза. Вчера в белоградчишката болница поради невъзможност за изпълнение на изискванията и нареждането на Министерството на здравеопазването масово лекари са подали оставка и тя е пред закриване. Съдбата на белоградчишката болница ще бъде последвана от множество такива малки болници, защото нищо не сте предвидили в бюджета като помощ към тях – нито към общините, отхвърлихте и нашето предложение за помощ към общините за отхвърлихте и изобщо предложението за целенасочена помощ от страна на държавата към такива болници. Как министърът ще изпълни изискванията на здравната карта, като област Видин на практика ще остане с една функционираща болница към този момент и това е областната болница във Видин? Обричате хората на гибел и страдания, на невъзможност да се лекуват изобщо – не само от коронавируса, а изобщо на достъпа им до здравеопазване. Днес е белоградчишката болница, утре ще бъде друга. Призовавам Ви, уважаеми народни представители, направете корекциите в бюджета, вижте малките болници, които са – давам пример с белоградчишката, защото случаят е от вчера. Помогнете на тези болници, предвидете целенасочена помощ, и макар те да са общински, към общините на тези болници, в които те се намират, към самите болници – специални мерки, за да могат те да продължават да функционират и да лекуват българското население. Пак повтарям, не само от коронавирус, тези хора там няма да имат достъп изобщо до здравеопазване, защото най-близка е видинската болница и тя е на 70 км от Белоградчик и от региона. В тези тежки условия, когато и транспортът не функционира най-малкото, когато няма автобуси, защото транспортните фирми са пуснали работниците си на борсата, защото не могат да изпълняват ангажиментите си и на практика фалират, Вие ги обричате на липса на достъп до здравеопазване в мерките на извънредно положение, и то когато се борим срещу такава зараза. Това е недопустимо, това е най-малкото неморално и аз не виждам как ще гласувате тези мерки в този бюджет, знаейки какви са последиците. Затова Ви призовавам: седнете още веднъж, приемете нашите мерки – тези за общините, направете поредните разчети, за да се помогне на тези болници и на тези хора най-вече, които имат нужда

буквално няколко часа след излизане на заповедта на министъра на здравеопазването за ограничителни мерки в дейността на лечебните заведения независимо от техния характер, бяхме залети с телефонни обаждания, имейли, лични срещи с колеги медици, които правилно прецениха още в самото начало, че начинът на финансиране на медицинската дейност в Република България е поставен пред сериозен проблем. Защото те няма да могат да изпълнят изискванията на Здравната каса, няма да могат да предложат този обем медицински услуги, които биха позволили техните лечебни заведения, болници, лечебни заведения за извънболнична помощ, дентални кабинети да функционират. Затова с удовлетворение разбрах, че се предлага актуализация на държавния бюджет, като си мислех, че в него ще има част – така нареченият малък бюджет на Здравната каса. За съжаление, от тази трибуна искам да кажа на всички български медици, че тези, които са на предния фронт, не са не са уважени даже с едно изречение в актуализацията на бюджета и за тях не е предвидена нито стотинка от актуализирания държавен бюджет. Преди малко колегата Попов говори за първата реакция на колегите от Белоградчик. Абсолютно реалистично, оценявайки, че в тези условия те са поставени в една агония, че те няма да работят нормално, те предпочетоха да не агонизират, да си подадат честно оставките и да си търсят съдбата някъде другаде. Това е само първата болница, след това ще има и други болници, и не само общински, а и държавни болници, защото в края на този месец, когато колегите трябва да получат приходите от Здравната каса, ще разберат, че те са не повече от 50%, а за някои болници и до 20% от тези, които са им необходими. Уважаеми колеги, днес с отказ

да направим жест към тези, които са на първа линия, и реално се отказваме от тяхната помощ, защото без финансиране Вие много добре знаете, ние не може да очакваме някаква дейност. И тук искам да отворя една скоба, защото с така направения PR от един известен български политик с неговите хиляда лева за тези медици, които са на първа линия, доведоха дотам, че в момента има скандали сред тези, които са на първа линия, защото се оказа, че под това, което въвежда Здравното министерство, тези, които наистина са на първа линия, не могат да получат парите, за които става дума. Затова аз Ви призовавам в спешен порядък Министерството на здравеопазването да направи своето предложение за финансиране на българските лечебни заведения от всякакъв вид, включително дентални кабинети и аптеки, защото ние рискуваме да останем без здравна мрежа и това ще е пагубно за страната ни в условията на пандемия с COVID-19.

който защитава това, което сте предложили. Аз искам да Ви обърна внимание върху един проблем, на който сме предложили решение с промяна в бюджета, но предполагам, че Бюджетната комисия не е в тази проблематика и не му е обърнала внимание, но се надявам Вие да му обърнете внимание и да го обсъдите. Дори и да не се приеме сега, обсъдете го с министъра на труда и социалната политика, защото това ще бъде бъдещ проблем. Ние с Вас и с всички народни представители сме на едно мнение, че страната ни навлезе в рецесия заради коронавируса и сигурно всички сме на едно мнение, че рецесията ще се превърне в икономическа и финансова криза. Мисля, че по това нямаме различия.

в икономиката и във финансовата сфера го твърдят. От всичко, което казвам, означава, че пазарът на труда в България ще бъде сериозно засегнат от тази криза. Министерството на финансите заявява в мотивите си за актуализацията на бюджета, че вероятно не всички фирми ще успеят да се възползват от мерките 60/40 – ще подобрим сигурно мярката, други мерки ще предложим, но не всички ще успеят да се възползват и да запазят хората си на работните им места. В разчетите и мотивите за актуализация на бюджета посочвате, господин Министър, прогноза за ръст на коефициента на безработицата само с 2,2%. Скоро ще излязат данните на Агенцията по заетостта за месец март, но аз мисля, че вече имаме нарастване с 1,5 – 2% спрямо месец декември 2019 г., така че аз мисля, че Министерството на финансите подхожда твърде оптимистично по въпроса. С различни допускания и по моя експертна оценка смятам, че до края на годината броят на безработните у нас ще стигне до 325 – 350 хиляди,

около 10%, тоест от 5,9% в края на миналата година и малко под 195 хиляди души, регистрирани в края на 2019 г., ще имаме ръст с 4%. Вие предполагате, че ще бъде 2,2%. В същото време в Закона за държавния бюджет на Република приехме на 5 декември 2019 г., чл. 14 – Бюджет на Министерството на труда и социалната политика, предвижда „Политика в областта на пазара на труда, свободно движение на работници и трудова миграция“ в момента, както е сега, да се финансира със 108

начинът, по който държавата, с активни мерки и политики, програми за субсидиране и пряко влияние върху пазара на труда… В този план за действие, който е направен вследствие на приетия бюджет от 109 млн. мотото е за повишаване активността и качеството на човешкия капитал. Разбира се, този план за действие по заетостта е разработен от експерти, от специалисти и във финансовата сфера, предполагам, най-вече в социалната, и в сферата на заетостта, одобрен е от социалните одобрен е от социалните партньори, да не продължавам нататък – Вие знаете за какво става въпрос. Само че този план за действие е правен при съвсем други условия – при условие че безработицата ще бъде 6%, ще бъде 6%, че икономиката ще върви в прогрес нагоре. Той не отразява по никой начин моментното състояние, пък и след като преминат забранителните мерки и отменим

а сега със 108 млн. лв. при по-висока минимална работна заплата, средна работна заплата и така нататък. Виждам, че ми свършва времето. Искам да Ви обърна внимание върху този проблем и смятам, че той е изключително важен: 100 млн. лв. на фона на

труда и социалната политика за Националния план за действие ще има много по-голям ефект от всички други пари и мерки в подкрепа. Помислете по този въпрос и го обсъдете с министъра на труда и социалната политика. Благодаря.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

на лечебните заведения за болнична помощ и другите договорни партньори на Здравноосигурителната каса в кризисния период. Безспорно ограниченията, които се наложиха, свързани с дейността на лечебните заведения и на договорните партньори от извънболничната помощ, в това число специализираната извънболнична помощ и денталните кабинети, са с ограничено действие и е възможно – не ми харесва този термин, но той се наложи в българската традиция на медицината, заработката им да бъде значително по-малка през този период. Тази заработка няма да бъде отчетена при финансирането на лечебните заведения в периода на кризата. Механизмът, който се подготвя и в момента тече Надзорен съвет на Здравноосигурителната каса, ще предвижда за този период финансирането да се сведе до 85% от средномесечната заработка на тези лечебни заведения и на договорните партньори въобще и от извънболничната помощ, и от денталната. Защо 85%, защо не 100%? Направена е преценка, че емитирането в дейността би следвало да доведе и до някакъв елемент на спестяване от клиничните пътеки заради обстоятелството, че всъщност не е извършвана реална медицинска дейност в тези лечебни заведения, тоест те няма да са на 20 или на 30, или на 40% от заработката си обичайно. Този модел е съгласуван с Лекарския съюз и предстои,

мога да кажа, ще се дерогира принципът, на който обичайно, в нормално положение, функционират договорните партньори на Здравноосигурителната каса. Що се касае до Националния план за действие по заетостта. Знаете, че той беше правен в съвсем други условия и реалност, но голяма част от мерките, които биха могли да залегнат в него, сме ги включили във функцията на фонд „Безработица“ с извънредната мярка, която функционира и която е по-известна като субсидиране на част от възнагражденията на работодателите, които са с ограничени възможности в резултат или вследствие на ограниченията, наложени от

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Да не забравяме, във връзка с това, което казахте, че в момента разходите на лечебните заведения именно в това извънредно положение са по-високи и не може да ги сведем до 85% – става още по-голямо разтваряне на ножицата. Едно предложение: тъй като един от начините на финансиране, особено на общинските и на малките болници, е със суми по Здравната каса, а от Министерството на здравеопазването, за всички дейности, които не са регулирани по Здравната каса – за отдалеченост и други подобни, именно те да се увеличат на 100%, за да може да има някакъв луфт, тези хора и тези заведения да останат да съществуват. Ако два месеца подред общинското здравеопазване е на прага на такъв финансов колапс, то буквално ще

Нашето предложение е те да нараснат на 4 млрд. 622 млн. 800 хил. лв., което е 10% повече от досегашната сума, която е определена

по отделните възможности да бъдат премествани финанси във вътрешните отношения. Уважаеми господин Министър, уважаеми членове на парламента, в условията на въведеното извънредно положение, всички ние знаем, че местните власти поеха и продължават да изпълняват своите отговорности и ангажименти, възложени им и със Закона за извънредното положение, и със заповедите на министъра на здравеопазването, и препоръките на Националния оперативен щаб. За тази цел на местно ниво се мобилизираха много ресурси – човешки, материални, финансови, така че общините продължават да предоставят основните услуги на населението, свързани с живота и здравето на хората, да гарантират стабилността и на държавата, и работата на нейните органи в самите общини. Поради това че голяма част от задачите, които общините поемат в тази извънредна ситуация, излизат извън обхвата на традиционните законово възложени ангажименти на местните власти, власти, в първите два месеца и половина – всички ние знаем, че приходната част от местни данъци и такси е малка. Законът за извънредното положение ги свари на 13 март, 13 март, българският парламент удължи извънредното положение и гъвкавите мерки, които общинските съвети и кметовете предложиха местните данъци и такси да може да бъдат плащани по-късно, а това е естествено, след като хората трябва да си стоят вкъщи, много рано може би по средата или в края на месец май общините ще започнат да имат недостиг на средства за издръжка. Тук не говорим за делегираните държавни дейности, с които се гарантира ходенето на работа и функционирането на общинските отделни дейности и институции,

Затова нашето предложение според мен е разумно и Ви предлагам да помислите, предлагам и на министъра да види този зов на общините – да се увеличи бюджетът с 10% , с 420 млн. Заедно с това, господин Министър, това, че сте тук, искам да Ви подскажа и още буфери, които стоят замразени, и които биха могли да се дадат на общините. Всички знаем, че съгласно Закона за управление на отпадъците

тези ресурси биха могли сега да бъдат освободени и с този ресурс да се покрие именно онзи ресурс, който е необходим за такса смет, за почистване, за обезпаразитяване, защото този ресурс, ресурс, който сега общините харчат нестандартно и за което невинаги ще изхарчат средствата за първите два месеца и половина, след това те няма да имат възможности. А мрежата, която излиза след заболяването, и това, което се намира за хората, които са под карантина, дава възможност и много публични места допълнително да се обезпаразитяват и още, и още финансов ресурс. Затова се обръщам към всички членове на парламента: подкрепете предложението! Тое е мотивирано, то произтича от грижа за общините и за всички хора – български граждани, които ще получат чрез бюджета и чрез това малко увеличение стабилност на общините. Нека, дай боже, да дойде такъв момент – общините да могат да си съберат данъците и таксите. Тогава би могло в един по-гъвкав диалог те действително да ги инвестират и да бъде за доброто на гражданите, които живеят в българските общини. Затова Ви призовавам: подкрепете предложението! То е разумно. Ако ние няма да правим следваща актуализация, средствата за издръжката много бързо ще им трябват и ще започнат да им липсват. Благодаря.

Вчера лидерът на опозицията госпожа Нинова направи едно изказване, че в бюджета са предвидени два милиарда и половина за военни проекти. Това изявление заслужава внимание, то е свързано с предложението на Левицата, което ние няма да подкрепим. Ще се опитам да обясня защо това изказване не е вярно и защо е вредно. На първо място, трябва да кажем, че общата сума на двата проекта, които се визират – Проектът за два многоцелеви патрулни кораба и Придобиване на нова бойна машина на пехотата, е приблизително точна, но тези пари не са предвидени в бюджета, защото и двата проекта са дългосрочни. Проектът за кораба предвижда 6-годишна реализация,

като тези суми естествено, разделени на срока на тези два договора, са далеч под обявената стойност. Защо това предложение е грешно? В условията на икономическа криза ролята на държавата е изключително висока и това го знае всеки студент, който е учил малко старателно политикономия. Цикличността на икономическото развитие е в условията на кризата, държавата има широк инструментариум за намеса от финансови, през икономически и през регулаторни мерки. Тази криза обаче няма икономически, няма стопански характер, тя е предизвикана от друго, но това не означава, че тя няма да има икономически последици, това е ясно. Защо двата проекта не трябва да бъдат спирани? Защото предложението на левицата означава да бъде сложен кръст на тези два проекта. Ще се опитам да обясня накратко. Проектът за бойната машина на пехотата е на етап преговори с три фирми, които са проявили изключително голям интерес към реализация на проекта, особено една от тях предлага широко индустриално сътрудничество, надхвърлящо условията на Проекта, като изграждане на съвместно предприятие с високи производителни способности и възможност за производство на десет вида бойни машини на пехотата с право за експорт в трети държави. Проектът предвижда реализация 12 години, а в условията на проекта е включено, че задължително условие е поддръжката на тази техника да става в България през целия жизнен цикъл на техниката, който е равен на не по-малко от 30 години, което на практика означава създаване на българско модерно предприятие за високотехнологичен продукт с реекспортни възможности и гарантирано обслужване на българската техника

Той е далеч по-напреднал от въпроса за бойната машина. Междуведомствената работна група е класирала вече една фирма, този доклад е гласуван от Министерския съвет. Офертата на фирмата е в рамките на финансовите параметри – 984 милиона, и в икономически аспект надхвърля условията на офертата вместо един, се предлага и двата кораба да бъдат строени в български корабостроителници. Предстоят преговори за подобряване на офертите. Какво означава, ако приемем сега

Ако в последните години цените на тази продукция растяха, в условията на криза ние имаме възможност да постигнем по-добри цени и по-добри условия за реализация на тези два проекта, които ще се реализират два проекта, които ще се реализират в български предприятия, които ще разкриват български работни места и ще дадат възможност за съпътстващо производство и доставки на широк спектър от българската индустрия. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Михов, не само Вие във Вашето изказване, а и други колеги от Вашата парламентарна група, обърнахте внимание на това

че този анонс беше направен от Вашето правителство – от премиера, от министъра на финансите Горанов, който в момента не е в залата, така че не хвърляйте върху опозицията вина за това, което ние говорим. Ние споделяме това, което Вие също сте говорили и сте предлагали. Във Вашето изказване виждам, че сте компетентен по въпросите с модернизацията на Българската армия. Имам към Вас два въпроса. Първо, вярна ли е информацията, която излезе от Пентагона, че самолетите, за които миналата година… Знаете, че тук спорихме доста в тази зала, пак за тегленето на дълг и за плащането на два милиарда за едни чертежи, които вероятно през 2027 г. ще получим тези самолети. Оправдавате ли Вашата постъпка тогава и смятате ли, че американската икономика може да се ползва от тези два милиарда лева, вместо в тази тежка ситуация българската икономика да се беше ползвала от тези пари? другият ми въпрос е: с тези проекти, които виждам, че добре познавате, да не се случи така, както явно ще се случи с този, споменат от мен проект – с изтребителите за Българската армия? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Проданов. Друга реплика? Господин Марешки.

Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Михов, все по-ясна става правилността на нашата теза, че не трябваше да бързаме с тази сделка за тези два милиарда – това е половината само за самолетите, а още по-малко да продължаваме с други такива военни разходи. Ние призоваваме правителството и управляващото мнозинство, позовавайки се на форсмажор или на лични контакти на правителството, или лично на премиера с президента Тръмп, да помолим спирането на тази сделка и връщането на тези пари, за които към днешна дата се вижда, че са жизненоважни за българския народ. Първо, оттам да си върнем нашите парички. Второ, да спрем всякакви други разходи, защото аз не виждам нито един българин – не политик, а нито един българин, който в момента да мисли за въоръжаване. Всеки мисли за изхранване, за здравеопазване, за образование, но не и за въоръжаване. Няма българин, освен колегите от ВМРО и техният министър.

сигурно никой няма да използва самолети в съвременния военен свят към него момент. И да Ви дам пример с една от най-мощните икономически и още по-лошо във Вашия случай военни, във военно отношение държави, а именно Саудитска Арабия. Колко самолета F-16 и F-35 – първо, притежават и колко от тях употребиха, за да си предпазят икономиката, когато ги нападнаха с дронове и съсипаха на практика целия им петролен сектор? Така че изоставаме много, тоест не сме изостанали, но с тези мерки, които Вие предвиждате, уж за модернизиране на армията, Вие я връщате в миналото, защото към моментите, за които говорите (председателят дава сигнал,

Много внимателно наблюдавах –господин Михов си просрочи времето с около 20%. Всички изказващи се от всички парламентарни групи си просрочват времето и ако Вие не го забелязвате, аз ще бъда принуден да Ви го показвам, защото

поделението, където служихме заедно. Аз съм готов да изпълнявам Вашите разпоредби. (Шум Благодаря Ви за въпроса, благодаря Ви и за оценката. Той е пример за фалшиви новини. Информацията, че договорът ще бъде реализиран до 2027 г., не означава, че самолетите ще бъдат доставени дотогава. Договорът приключва с всички онези ангажименти по доставка, обучение, оборудване и така нататък, правилно до 2027 но българските самолети, доколкото имаме публична информация, предполагам, че Вие сте я чели, вече са заложени за производство от американска страна. Това можем да твърдим, официално се декларира,

Ако останалите проекти се реализират по начина, по който се движи сега Проектът с F-16, аз съм спокоен за бъдещето на модернизацията на българските въоръжени сили. Господин Марешки, аз разбирам, че Вие освен всичко останало, свързано с Вашия бизнес, разбирате много добре и от развитието на въоръжените сили, бъдещето на войните в следващата епоха и не мога да споря с Вас, защото очевидно не съм на Вашия авторитет и експертно и експертно мнение, затова скромно си замълчавам. Предполагам, че ако сте принципен и искате американците да ни върнат парите, да вземат и руснаците да ни върнат парите за МиГ-29, които ремонтираме там. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ние от парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепим предложената актуализация на бюджета от правителството, тъй като има съществени въпроси, на които не сме получили отговор. На първо място, защо предлагате да се гласува 10-милиарден държавен дълг, като необходимата сума е 4,2 милиарда – 3,5 милиарда за бюджетния дефицит и 700 милиона за Българската защо, след като имаме над десет милиарда фискален резерв, не ползваме част от средствата в него? Трето, защо не се осигурят необходимите средства, като се намалят капиталовите разходи в бюджета? Четвърто, след като години наред казвате, че има консервативна фискална политика, трябваше да има достатъчно средства за справяне с настоящата кризисна ситуация – за съжаление, се харчеха бюджетните излишъци в края на всяка година. Също така в предложената от Вас актуализация няма предвидени средства за компенсиране на намалените приходи и увеличените разходи на общините за допълнителни дейности като дезинфекция и други, налагащи се за противодействие на епидемията. Нашите предложения са: субсидия в размер на една минимална работна заплата, в това число и осигуровките за всеки месец от извънредното положение за всички наети на трудов договор в частния сектор лица; субсидия в размер на една минимална работна заплата, в това число и осигуровки за самонаетите лица, които не могат да работят поради извънредните мерки. Горните две мерки засягат 420 хиляди работещи и самонаети – като сумата е 914 млн. лв., и е за срок от три месеца. Също така предлагаме допълнителен трансфер от държавния бюджет към бюджетите на общините, в размер на допълнителни 10% над заложените досега като компенсация за намалените собствени приходи, както и за допълнителни действия като дезинфекция и други, налагащи се за противодействие на епидемията. Сумата, която предлагаме, е 420 млн. лв. Предлагаме освобождаване от такса смет и тротоарно право за месеците, в които фирмите нямат дейност и са затворени вследствие на заповеди на правителството. Предлагаме освобождаване от връщане на ДДС за срока на извънредното положение на бракуваните хранителни стоки, увеличаване със 100 млн. лв. средствата по Националния план за действие по заетостта заради очакваното драстично увеличение на безработицата, приоритетно и спешно субсидиране на земеделските производители от подсектори „Зеленчукопроизводство“, „Овощарство“ и „Животновъдство“. Общо предложените от наша страна мерки са на сумата милиард 464 млн. лв., които според нас могат да бъдат осигурени чрез намаляване на капиталовите разходи. Смятам, че нашите предложения са разумни и ефективни и са в подкрепа на хората и бизнеса в България.

Господин Председател, уважаеми колеги, независимо че колегите и колежките са малко Няма да акцентирам върху тези мерки, които предлагаме като парламентарна група, не защото те не са добри, защото бих искал да акцентирам върху времето отвъд приключването на санитарните мерки. Това, което ни чака след тях, е икономическа депресия, която ще има своя социален характер и напрежение. тази криза най-вероятно българската икономика ще бъде разкована. Извинявайте за думата, която използвам. Най-силно ще бъде засегнат малкият и среден бизнес в България, а ударът по така наречената средна класа в България, или по-скоро остатъците от нея, ще бъде и удар по демокрацията. Там, където няма средна класа, няма и демокрация. Ето защо моят апел към правителството е много по-ясно да артикулира социално-икономическите и финансови мерки, които предприема, много по-ясно да обяснява това, което предстои на българския гражданин, тъй като в момента основната заплаха и притеснение на българския гражданин е неизвестността и неяснотата за утрешния ден за всяко едно домакинство, за всеки един работещ българин, за всички нас. Ясно е, че управляващата коалиция, отхвърляйки нашите предложения, реши да поеме цялата политическа отговорност за кризата, нейните измерения и последствия. Мисля, че в такива моменти много по-националноотговорно и по-държавническо поведение би било, ако нашите мерки намерят място в пакета, за да може и в консенсусна политика всички политически сили да дадат своя принос за справянето с тази тежка ситуация, която тепърва ще се задълбочава в икономико-социален аспект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ламбев. Реплики?

подкрепа на сектора, и то в тези два месеца, в които тече извънредното положение. Считаме, че земеделското производство има нужда от тази подкрепа, защото кризата ще засегне най-вече чувствителните сектори – това са секторът „Плодове и зеленчуци“, а също така и секторът „Животновъдство“. Причините да направим това предложение са свързани само и единствено със ситуацията, в която се намираме в момента, с проблемите, с които се сблъсква всеки един земеделски стопанин с доставки, с цени, с начина, по който се реализира търговията, дистрибуцията, но и с европейски практики, които съответно трябва да наблюдаваме, трябва също така да направим необходимото да ги приложим според нашите възможности. Кои са причините? Първо, секторът „Земеделие“ не е в хипотезата за подкрепа на доходите или на тези, които са освободени – 60/40. Говорим за сектор „Земеделие, гори и рибно стопанство“. В този сектор работят около 60 хиляди наети, 45 хиляди са самонаетите, а общо регистрираните земеделски стопани годишно са от 90 до 100 Тезата, виждате ли, получаваме европейски средства и това е достатъчно да бъдат устойчиви и да се развиват, ми се струва неадекватна в ситуацията, в която са поставени тези стопанства. Второ, очертават се проблеми в производството, доставката на ресурси, осигуряване на работна ръка, дистрибуцията. Всичко това са фактори, които другите страни оцениха и Европейската комисия излезе със спешни, временни мерки за подкрепа на земеделския сектор. Те се изразяват в две насоки. Първо, увеличаване на държавната помощ за земеделието до 100 хил. евро., заедно с де минимиса, който има право да се реализира в сектора, това са 125 хил. евро на ферма.

комисия, защото това са държавни помощи, на които имаме право. Така или иначе, Държавен фонд „Земеделие“ разполага с някакъв ресурс за държавни помощи. Годишно той е около 300 млн. лв., този ресурс вече е разпределен, част от него е похарчена. Това, което може да се реализира като икономия, ще се види едва през месеците септември, октомври, ноември, когато може да се доразпредели, но проблемите са сега. Настояваме да се обърне сериозно внимание върху сектора, защото фактът и това, което каза колегата Ламбев, че ние много лесно влязохме в извънредните ситуации, но много трудно ще излезем, а сектор „Земеделие“ е един от тези, които в момента, ако не се направят разходи, ако не се инвестира, не може да се очаква каквото и да е било производство. Това ще рефлектира през месеците юли, август, септември. Странно ми е, казвам го като наблюдение, че ние първо гледаме бюджета, после гледаме мерките. За земеделието няма почти нищо, освен една там някаква измислица, свързана с наемането с наемането по месечни договори, тоест няма абсолютно никаква стъпка в тази посока. Ще ми се най-малко, ако на този етап не приемате и не искате да влезете в ситуацията, в която се намира сектор „Земеделие“, от гледна точка на подпомагане и финансиране, поне да се направят необходимите разчети види възможността през следващия месец да се направят необходимите стъпки и да се осигурят тези средства, които са необходими, за да продължи производство и да се търсят тези възможности, които са адекватните и другите страни ги прилагат. Винаги съжалявам, че в България земеделието не е отрасъл, който е приоритетен, от гледна точка на държавното подпомагане, винаги има ситуации, в които се счита, че той може да оцелее. Не, не може да оцелее, защото в Европейския съюз трябва да сме равнопоставени, имаме еднакви условия за развитие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова. Реплики?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

инженерство. Идеята, че Вие като правителство имате огромното желание да наказвате в момента българския народ с тези мерки, на мен някак си логически не ми се връзва, защото пък точно преди това същите тези критици говореха как Вие, едва ли не на тъмно, харчите излишъци и съответно виждат вътре в това нещо корупционни схеми. Те двете неща се пресичат. И моята логика по-скоро е на първата, че правителството има най-голям интерес държавата да не е в криза, да няма такива мерки, всички да работят, да живеят добре, да пълнят хазната и да може Вие като правителство – под формата и на инвестиция, и на социални мерки, да продължавате да си вършите работата. Убеден съм, че по принцип всичко, което се предлага в момента, е само и единствено в интерес на живота и здравето на хората и запазването на българската държава. държава. Убеден съм също така, че ще вземете достатъчно мерки, за да спрете всички незадължителни плащания, които сме гласували преди това в бюджета, и затова аз няма да се спирам на всички такива възможни. Само ще наблегна още веднъж на възможността за огромни суми да бъдат икономисани и пренасочени по-целесъобразно, чрез спиране на така наречените инвестиции във въоръжаване – не в българската армия, а във въоръжаване. Извън всичко друго ние продължаваме да твърдим, че това за нас са също сделки, които крият огромен корупционен риск, но дори и да няма корупционен риск, те са абсолютно неефективни, особено към днешна дата. Така че настояваме да направите тези корекции в бюджета. Второто обаче, което според нас също е важно – това, което чух дори и от колегите от БСП, а то е ясно за всеки трезвомислещ българин, че дори и сега на 13 април да свърши извънредното положение, дори да свърши на 30 април или на 13 май – дай боже, по-рано да свърши, но това не означава мигновено възраждане на българския народ и на българската икономика. След това опашката, кризата ще бъде много по-голяма. Ние считаме, че дългът, който се каните да теглите, няма да е достатъчен. Ние ще бъдем изправени буквално след седмици или месеци в процедура на на ново коригиране на държавния бюджет. Затова призоваваме всички народни представители, и Вас като правителство, да вземете такова решение и да увеличим възможността – не задължителното му харчене, възможността на правителството да има много по-голям буфер, като минимумът, за който настояваме ние от ВОЛЯ, е удвоено на 20 милиарда, а считам, че и това няма да е достатъчно. Считам, че когато България се възстанови,

целият бизнес, целият български народ очаква помощ, очаква подкрепа и затова тези мерки трябва да бъдат взети сега. Колежката говореше да подкрепим земеделските производители. Кои земеделски производители? Баба на село, която също гледа картофи, земеделски производител

евентуално корекция. Това, за което доста бизнесмени се обадиха – ясно е, че мярката 60/40 е подходяща за някои, е слабо подходяща за някои и абсолютно неподходяща за други. Затова може би трябва да се търси някаква по-голяма гъвкавост.

почти всички представители на бизнеса и на хората. Виждаме, че го правят и в други държави. Мисля, че това не ощетява и бюджета. Така че помислете върху това наше предложение. А иначе, ние ще подкрепим

Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз искам да се обърна към господин Марешки с един цитат, който той не се измори три години да повтаря. Той е в подкрепа на това, че трябва наистина да бъде спряна в момента сделката за превъоръжаването ни. Този цитат всъщност го изричахме от тази трибуна и аз, и господин Христов, и много наши колеги от ВОЛЯ, но най-вече господин Марешки не спираше да повтаря това и сега историята вече ще даде още по-голям смисъл на изказването. „Преди да похарчите огромни средства за отбрана, трябва да създадете такова ниво на живот на хората, че да са готови сами да го защитават.“ Сега е моментът според мен да оцените това изказване. То е цитат на един истински държавник. Направили сме го много… (Реплика

Вие всъщност като председател на партия, като наречен български родолюбец, сте против българската държава през следващите 10 – 12 години – не сега, в момента, да модернизира своята армия и огромна част от техниката, корабите, ремонтът и поддръжката на бронираните машини да бъдат извършвани в България, тоест държавата да вкара пари в българско производство. А това ние в момента се чудим – как да помагаме на българските фирми, за да оцелеят, да създават работни места и да не закриват работни места. Тоест Вие като бизнесмен, като патриот, като родолюбец сте против българската държава да отдели едни средства в следващите 12 години – хем да се гарантира националната сигурност на държавата, хем сте против тези пари да влязат в българската икономика, да се запазят работни места. Защото сега след тази криза ще има много хора, които вече са на улицата, вече са в бюрата по труда, ще останат без работа. Нали говорим, че държавата трябва да види какви приоритети има и там, където държавата насочва средства за подпомагане на българско производство, държавата да продължи да го прави, защото това ще стимулира българската икономика! Вие много добре знаете това, защото сте бизнесмен. Само че явно политически не Ви е изгодно да говорите това. Разбирам, че сте специалист по всички въпроси. Аз лично, ако управляващото мнозинство реши, лично бих Ви подкрепил, ако Ви предложат за министър по всички въпроси, но без портфейл, защото Вие иначе имате дебел портфейл,

Уважаема госпожо Таскова, преди всичко! Благодаря Ви за репликата. Аз не само че не съм претендирал с познания по всичко, а многократно, самоиронизирайки се и въобще, иронизирайки цялата ситуация, казвам, че прекалено много професори, доценти, генерали и всякакви други се навъдиха и дават всякакви идеи, взаимно противоречащи си. си. Като прост инженер на моята логика най-много се осланям. Но понеже Вие явно не ме разбирате, като Ви говоря, затова сега ще Ви прочета, за да можете да го разберете по-добре какво е казал един истински родолюбец, един истински генерал,

„Преди да похарчите огромни средства за отбрана, трябва да създадете такова ниво на живот на хората, че да са готови да го защитават.“ Понеже сигурно и генералът няма да го разберете – този истински родолюбец, ще Ви го преведа. Ние не сме „против“ харчовете за въоръжаване, ние сме „за“ по-ефективното им ползване, едно. Но преди всичко, както е казал и този истински родолюбец – след като народът живее така, че да има какво да защитава. Надявам се, че сега вече, след като Ви го цитирах и Ви го обясних с по-прости думи, сте го разбрали и наистина да вземем да вземем правилните решения – такива, каквито са вземали истинските родолюбци, а именно за повишаване благосъстоянието на българите, решаването на проблемите в здравеопазването, полицията

се обезпечат нашите социално-икономически алтернативни мерки, които предлагаме за справяне с кризата, до която доведе коронавирусът. Искам да направя един цитат и така да започна: „Здравето е пълното физическо, психическо и социално благополучие на един индивид, а не само липсата на болест или недъг.“ здравна организация. Ето защо, освен здравните мерки, които предлагаме, ние трябва да предложим на гражданите и алтернативни, адекватни, реални икономически мерки. Все повече се засилва нашето безпокойство и на гражданите, че извън тези мерки, които да бъдат компенсация за доходите на хората, ще остане една много голяма част от хората тези от малкия бизнес, от микропредприятията и самоосигуряващите се лица. В тази извънредна ситуация страхът става все по-голям, но по-скоро не страхът от самата зараза или болест, а страхът от нашето съществуване, от това какво следва утре, вдругиден, след два или три месеца. Страхът е дали ще можем да си платим наема, дали една майка, останала вкъщи в неплатен отпуск, за да гледа детето си, защото то не може да ходи на детска градина, ще може да го храни, да го гледа и да го издържа. Ето това са притесненията на хората.

Тези мерки трябва да достигнат реално до тях. А все повече виждаме и стана ясно, че така прословутата и хвалена мярка 60/40 не е работеща. Защото кои могат да се възползват? Най-вероятно един малък процент – само тези, които имат спад на дейността си 20% работещи предприятия, защото другите – тези от малкия и средния бизнес, не могат да платят тези 40%, които трябва да доплатят до цялото брутно възнаграждение на гражданите. Да, сега ще предложите сигурно някои корекции, но и това няма да е достатъчно и много малък процент от бизнеса реално ще може да се възползва. Всички го виждаме вече опашките пред бюрата по труда. Страшно и плашещо е. Но все пак тези хора ще могат да получат обезщетение за безработица. Остава другата група – тези, които са в неплатен отпуск или са самоосигуряващи се лица. Мерките за подпомагане и компенсиране на икономическите последици от извънредното положение трябва да бъдат еднакви за всички – така, както заявявате и Вие, че трябва да достигнат до всеки един. Държавата не трябва да дели предприятията на фирми, на бизнеси и на тези, които се самоосигуряват. В тази извънредна ситуация държавата не трябва да прави разлика между работника, който е на трудов договор, и на тези, които са самонаети от свободните професии. Също така Европейската комисия отбеляза, че в тази ситуация е необходимо да бъдат взети мерки за намаляване на въздействието върху заетостта, като се подпомогнат не само наетите по трудов договор, но и самонаетите такива. Давате примери във всеки един брифинг, във всяко едно изявление колко добре се справяме ние, как, видиш ли, от Европа ни хвалят. Ами добре, нека вземем тогава пример от другите европейски страни. Освен мерките, които предлагате Вие евентуално за кредит за тези самонаети и самоосигуряващи се лица, е нужно да има финансова подкрепа от държавата – така, както правят и другите европейски страни. Нека вземем пример от тях. Защото последиците за хората със свободни професии ще бъдат изключително тежки. Това са хора, които в момента нямат никакви текущи доходи. Другите, които са в неплатен отпуск. Аз съм от район, в който има много шивашки предприятия. Знаете ли какво ми казват те? Буквално са принудени да излязат в неплатен отпуск. Това са хора, които преживяват от заплата до заплата. Тези хора нямат спестявания, тези хора нямат „Майбах“. Затова, колеги, призовавам Ви да гласувате тази актуализация и средствата, които предлагаме ние, за да можем да обезпечим мерките, които след това ще бъдат предложени от нас в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Това са всички самонаети, самоосигуряващи се лица и тези, които са в неплатен отпуск, да могат да получат една минимална работна заплата, за да имат все пак минимален базов доход. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ние предлагаме 30 милиона за подсекторите за зеленчукопроизводство, овощарство и за животновъдите. и госпожа Стоянова, която излезе, и господин Марешки да четат аграрните доклади. Там много добре ще видят къде се намира България по отношение на националната продоволствена сигурност. Оценката на изменението в потреблението, изразена чрез съотношението вътрешно производство/внос е показател за продоволствената сигурност на страната. Това показва, че България е продоволствено зависима държава. Счита се, че ако повече от една пета от хранителните продукти, които населението основно потребява, са от внос, то страната е в продоволствена зависимост. Това може да доведе до диктат на вноса и до влошаване на условията за национално производство на храни. България, за съжаление, се намира в тази ситуация и в аграрните доклади това нещо е отбелязано. В потвърждение на всичко казано дотук е и 50-ата позиция, която България заема с 59,6% индекс на продоволствената сигурност при направено международно изследване, включващо 106 страни. За съжаление, България – страна – членка на ЕС, е с най-нисък индекс на продоволствената сигурност, измерена по три основни групи показатели: равнище на достъпност и потребление на продоволствени продукти; наличие и достатъчност достатъчност на продоволствие; качество и безопасност на продуктите. И сега в тази криза, свързана с коронавируса, ако бъдат затворени границите, така наречените зелени коридори – да, България е на единадесето място по износ на пшеница и ние от доскоро многоотраслово в момента сме държава с монокултурно производство, какво тогава ще направим със задоволяването с плодове, зеленчуци и с животински продукти? Ненапразно аз в едно мое изказване казах за един немски журналист, който със съжаление е споменал, че в България се произвеждат салами от баварски прасета. За съжаление, нашата държава в тази национална продоволствена сигурност трябва да има адекватни решения и мисля, че в този момент с тази криза с коронавируса трябва да има преформатиране на аграрната политика и част от тези мерки, които ние предлагаме, са свързани именно в тази посока. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Георгиев. Реплика има ли? Реплика, госпожо Таскова. КРЪСТИНА

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев! Искам да Ви напомня, че в момента гледаме актуализация на бюджета, породена, наложена да я гледаме заради тази криза, в която трябва по най-бързия начин всички ние да дадем максимум усилия за подпомагане наистина и на бизнеса, и на хората, и на производителите, но да излезем от нея, а не да разглеждаме бюджет, с който все едно ще живеем в кризата завинаги оттук нататък! Това би трябвало да са някакви спешни мерки тук и сега, а не завинаги. Затова Ви моля да не говорите по принцип за някакви подпомагания, а да говорите конкретно сега в кризата. И е добре да се замислите – при това положение, след малко като се гласуват наистина заплатите, да подкрепите нашето предложение

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Аз мисля, че бях доста ясен. Продоволствената сигурност на държавата е изключително важна и в такъв момент тя показва, че ние нямаме такава сигурност. Това е елемент на националната сигурност и аз категорично отново Ви призовавам да прочетете последните аграрни доклади и Вие самите ще стигнете до тези изводи. Що се касае до конкретика – с мен се свързаха земеделието предлагат мярка, свързана с кланиците, в България има 64 кланици, да се отпускат

Същите тези животновъди ме питат: „Добре, а нас защо не ни подпомагат, а подпомагат посредниците с кланиците?“ Ето, аз Ви задавам един конкретен въпрос: с какво държавата през тези два или три месеца, защото ние не знаем колко ще продължи тази криза, с какво ние ще подпомогнем конкретно тези дребни животновъди? Защото един земеделски производител снощи ми звъни и ми казва: „Гледаме 200 кози, имаме и ярета, искаме да ги продадем, в момента две кланици ни отказват.“ Ето по тези конкретни въпроси искам да ми отговори някой от Министерството на земеделието! Или пък – с мен се свързаха производители на ябълки. В големите вериги – този проблем, който ние от БСП многократно го поставяме тук, свързан със Закона за храните за големите вериги, както е в Румъния – задължили са ги 50% задължително румънско производство – земеделски продукти. Госпожа Танева каза, че ние ще се опитаме, водим преговори, те са обещали. Няма обещаване, колеги, няма обещаване! Трябва да се задължат да продават нашата българска продукция, макар и минимално там, където има в момента. Така че, госпожо Таскова, наистина е важно да се повдигнат политиката по отношение на националната продоволствена сигурност на България. Твърдя, че такава няма. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изразявам искреното си съжаление, че в момента тук не седи министърът на финансите, тук не седи министърът на труда и социалната политика, защото, както каза госпожа Таскова, мерките, които ще вземем сега, бюджетът, който ще гласуваме сега, ще реши съдбата на българските граждани днес и сега. За съжаление, това, което ни се предлага в бюджета, по никакъв начин не отговаря на онази потребност, на онези български граждани, които в момента са без никакви доходи, как те ще се справят с това извънредно положение. Минаха само 20 дни от това извънредно положение и те се отразяват пагубно на икономиката, безработицата се вдига. Само преди два дни безработните бяха 31 000, вече са 40 000. Фирми фалират, потреблението намалява. И какво предлага държавата? Ако погледнем статистиката и това, което се случва в момента, 60 хиляди предприятия в България са спрени заради това извънредно положение, 350 хиляди предприятия в България в момента са засегнати от кризата, над 5000 души дневно отиват в бюрата по труда. В актуализирания бюджет, който ни се предлага в момента, ако погледнем разходите за фонд „Безработица“, уважаеми господин финансов Министър, уважаема госпожо Сачева, сметката Ви е крайно неточна, защото аз съм убедена, че безработицата ще бъде много по-висока точно защото не предлагате никакви мерки – нито на бизнеса, нито на обикновените хора. Излъгахте ги с мярката 60 на 40, че тя ще помогне да бъде запазена заетостта. И аз тук със сигурност заявявам пред Вас: тази мярка изначално е скопена, тази мярка изначално няма да стигне до тези, които имат нужда! Тази мярка в момента предполага какво – първо, от една страна, работодателите да покрият разлика от 40%, независимо, че ще направите корекция после в Закона за мерките, свързана с поемането на осигурителните вноски от страна на работодателите, но това няма да помогне на онези спрени предприятия. И аз Ви питам: защо, уважаеми дами и господа народни представители, когато гледахме Закона за мерките, когато гледахме тази мярка по § 6, защо не обърнахме внимание, че тази компенсация трябва да отиде реално у осигурените лица, а тя няма да стигне до тях? В тази връзка ние предлагаме едно адекватно решение, защото с оглед на това, че Вие първо предлагате увеличение на периода, в който ще продължи това извънредно положение, голям процент от българските работещи, които внасят в осигурителната система, които работят и които спазват законите на българската държава, в момента са в неплатен отпуск. Помислихте ли за тях? Те няма да имат никакви доходи. И в тази връзка ние правим едно разумно предложение, предложение, което да обезпечи по някакъв начин и да даде някаква възможност за минимален базов доход на тези хора да оцеляват. Това са всички онези семейства, които отглеждат деца. Нищо не помислихме за тях! Ще спомена и самоосигуряващите се лица и искам да Ви кажа, че по отношение на самоосигуряващите се лица това не са само онези свободни професии, това са онези осигурени лица, които попадат в Закона за кооперациите, това са онези еднолични търговци, които имат малките свои занаятчийски работилнички, малките свои магазинчета, с които оцеляват в семействата си. Ами в момента те нямат никакви доходи! Уважаеми господин Министър на финансите, който липсвате, къде е мярката за тези хора? И след като цяла Европа, целият свят в момента в тази пандемия взима мерки и по някакъв начин защитава хората, реално за хората, които нямат никакъв доход, ние не правим нищо. Единственото нещо, което правим, е: ето Ви мярката 60 на 40, която не работи, и другото нещо е: теглете кредити, безлихвени кредити! Как тези хора ще се справят след три месеца, защото аз съм убедена, че тази икономическа криза ще продължи много по-дълго по-дълго време след това извънредно положение, как тези хора след пет години ще покрият тези кредити, както Вие ги призовавате? И вчера, когато министър Сачева по Нова телевизия говореше за мерки за самоосигуряващите се, тя самата призна, че трябва да се помисли за такава мярка. Така че, уважаеми дами и господа от ГЕРБ и управляващи, приемете нашето предложение, свързано със самоосигуряващите се лица за една минимална работна заплата, за да могат всички хора да имат базов доход, и онези работещи, които внасят и работят чинно за България и за нейната икономика! Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска. Реплики има ли? Госпожо Найденова, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз също ще изразя съжаление, че в момента липсва господин Горанов, тъй като се надявам, че той ще предаде на Надзорния съвет на Касата това, което ще споделя с Вас. Преди време, в началото на мандата на това Народно събрание, когато обсъждахме с какво можем да помогнем на областните и общинските болници, обсъден беше и вариантът те да получат авансово 1/12 част от средствата от предходната година ежемесечно. За съжаление, авансовият принцип не беше възприет не можахме да успеем. Ето сега, с новата криза, която се е задала, като че ли наново този въпрос можем да го поставим, и то с още по-голяма сериозност. Господин Горанов сподели, че вървят преговори. По моя информация и информация от колегите те вече са приключили по националния рамков договор – лечебните лечебните заведения за болнична помощ да получат 85% от средномесечния лимит, така че да могат да работят и с тези загуби в кавички, които индиректно получават всички, да не спрат своята дейност. Поставям въпроса още веднъж: може ли с решение, а то може, без ние да се намесваме в това, иска се по-голяма гъвкавост на Надзорния съвет на Касата, този лимит, определен в следващия анекс, който предстои да бъде подписан, да го получават авансово, тоест в началото на всеки месец те да получат тази сума, за да могат да покрият и да задвижат текущите разходи и, разбира се, към месец септември ще направят оценка, ако не ежемесечна, как върви бюджетът за тази година на съответните лечебни заведения за болнична помощ, и всичко това, пак повтарям, да бъде в рамките на бюджет 2020 година? Отново с цялата сериозност апелирам към Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да бъде по-гъвкава,

Аз искам само да репликирам, за да кажа, че такава гъвкавост се предвижда да има Надзорният съвет и в преговорите с Лекарския съюз и Съюза На зъболекарите, но той не се казва така, да могат да предвидят такива механизми, които наистина да подпомогнат дейността и ние в следващата точка на Народното събрание ще направим предложение за един текст, в който ще им дадем това право да бъдат гъвкави именно за един по-дълъг период от време, и различни механизми да се ползват, не само механизмът на така нареченото авансово плащане 85%, но и други механизми, които те имат предвид. Така че ще им дадем тази възможност, надявам се, че ще го подкрепите в следващата точка, а пък те да си се договарят там, както досега. Благодаря, госпожо Стоянова. Има ли друга реплика? Дуплика? Няма да използвате. Госпожо Лечева, имате думата.